Sada idemo po dnevnom redu. Sljedeća točka je - Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2011. Izvješće je podnio ministar unutrašnjih poslova sukladno članku 4. Zakona o Policiji. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća tih odbora primili ste na sjednici. predlagatelj dati uvodno obrazloženje? Ministar unutarnjih poslova gospodin Ranko Ostojić. Izvolite ministre.

ministar unutarnjih poslova najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o obavljanju policijskih poslova za prethodnu godinu, ali jednako tako odgovara u situaciji kad Sabor zatraži i izvješće o obavljaju policijskih poslova u bilo kojoj drugoj situaciji. Stoga ako gospodin potpredsjednik dopusti ja bih samo prije nego što počnem sa izvješćem vezano za 2011. godinu dao i izvješće vezano za policijsko postupanje koje je bilo danas, sukladno vašem zahtjevu na jutrošnjoj sjednici. Trgovački sud u Splitu svojim zaključkom broj 12 ST46/12 od 13.4.2012. godine zatražio je pružanje pomoći policijskih službenika za dan 18. travnja 2012. godine radi uvođenja stečajnog upravitelja u društvo "Jadrankamen", a ista asistencija je odgođena. Navedeno pružanje pomoći ponovo je zakazano za dan 3.svibnja 2012. godine u 10 sati koje je provedeno temeljem plana Policijske uprave Splitsko-dalmatinske kojom je rukovodio načelnik Odjela za javni red i mir navedene policijske uprave, u čijem izvršenju su sudjelovala 73 policijska službenika, od toga 50 pripadnika interventne jedinice policije i 23 pripadnika policijske postaje Brač. Prilikom postavljanja policijskih službenika u 5,45 sati uhićen je i bez uporabe sredstava prisile gospodin N.O.S. rođen 1957. godine zbog kaznenog djela otuđenja tuđe pokretne stvari na kriminalističko istraživanje. Prilikom uvođenja stečajnog upravitelja u upravnu zgradu navedenog društva 10 radnika Jadrankamena je pružilo otpor na način da su se postavili ispred ulaza u navedenu zgradu radi čega je nad osam osoba uporabljena sredstva prisile, tjelesna snaga. Jedna osoba je privedena bez uporabe sredstava prisile a na M.E.S rođen M.E.S rođen 1984. upotrijebljena je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Navedene osobe su u 10,15 sati privedene u prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Tim istraživanjem utvrđeno je da je 9 privedenih osoba ostvarilo obilježja prekršaj iz članka 6. i članka 23. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te su u 13,45 sati pušteni iz prostorija policije. Njima slijedi optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Također, utvrđeno je da M.E.S. rođen '84. ostvario obilježja kaznenog djela iz članka 317. KZ-a Republike Hrvatske sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti radi čega će protiv njega bit podnesena kaznena prijava redovnim putem, a u 14,00 sati je pušten iz prostorija policije. Asistencija policije završila je u 12,30 sati kada je stečajni upravitelj trajektom napustio Brač i u pogonima su ostali zaštitari. To je šta se tiče samog događaja, a ono što je po meni vrlo važno za vas saborske zastupnike ono šitanje koje je bilo tko je odobrio policijsku asistenciju. To je možda najvažnije pitanje koje je za policiju. Ja moram reći da ste ga odobrili upravo vi saborski zastupnici, ne konkretan saziv već oni koji su donijeli Zakon o policijskim ovlastima 2009. godine koji glasi, citiram članak 7.: "Policija u skladu sa zakonom na zahtjev suda, državnog odvjetnika ili državnog tijela pruža pomoć ako se prilikom provođenja radnje opravdano očekuje pružanje otpora." I to je ono što je napravljeno temeljem sudskog naloga. Policajci su asistirali sukladno zakonu. I ja bih molio da se to poštuje, da se brani pravna država i kad policija postupa po zakonu da se to i štiti. Ako mogu sad dalje. Naravno ne treba nikoga upozoravati niti govoriti da je to izvješće iz razdoblja u kojem ja nisam bio ministar unutarnjih poslova. Ali cijeneći Hrvatski sabor upravo da nam se ne dogodi ono što se godinama zapravo događalo, a to je da ministri iako je to zakonom propisano ne podnose izvješće, ne pružaju priliku Hrvatskom saboru da raspravi o kriminalitetu, o nečem što je vrlo važno za jednu zajednicu. Ja sam mišljenja da je upravo prilika da sa čelnim čovjekom ministarstva upravo sukladno tim zakonskim odredbama budete u prilici da raspravimo ovu vrlo važnu tematiku. Ja se nadam da je izvješće koje ste zaprimili sa kompletnim statističkim podacima ali i tekstualnim dijelom podloga za raspravu u kojoj je po meni najbitnije da se rasprave trendovi, da ne dođemo do situacije da se lakiraju podaci, da dolazimo do varijante da nismo spremni statistiku koristiti onako kako je i potrebno, a to je da to bude putokaz za one poslove i radnje koje trebamo napraviti da bi situacija bila drugačija. Policija je javna upravna služba u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova koja teži osiguravanju takvih uvjeta u društvu gdje će se građani osjećati slobodni, sigurni, zaštićeni od svakog oblika nasilja. Svrha policije je zaštita života, osobnog integriteta i imovine, a njena je funkcija održavati stanje javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini s trajnim ciljem smanjivanja opasnosti od kažnjivih ponašanja. Da bi ispunili upravo tu misiju smanjenje opasnosti od kažnjivih ponašanja cjelokupnu aktivnost u 2011. godini policija je usmjerila na 4 posebna cilja. Poboljšati sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja, poboljšati suzbijanje kriminaliteta, povećati sigurnost prometa na cestama i jačati sigurnost na državnoj granici, u zračnom prometu i plovidbi. U djelokrugu policije su svi prekršaji iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i veliki broj prekršaja iz drugih zakona ukupno 65 drugih zakona kojima je policiji u nadležnost dodijelila njihovo utvrđivanje. Najveći broj prekršaja policija utvrđuje kroz pozorničku i ophodnu djelatnost, te u hitnim intervencijama kada je obaviještena o narušavanju javnog reda i mira. Tijekom 2011. godine zabilježeno je ukupno 92117 prekršaja iz svih zakona iz djelokruga policije što je za 4,3% više nego prethodne godine. U toj skupini prekršaja najviše su prekršaji protiv javnog reda i mira 27,7% što je najčešće svađa, vika, tučnjava, drsko ponašanje, omalovažavanje ili vrijeđanje policijskih službenika i oni čine 80,7% udjela u ovoj skupini prekršaja. 74,8% njih dogodilo se na ulicama, trgovima i ugostiteljskim objektima. Po brojnosti dalje slijede prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ukupno 15015 ili 16,3% udjela u ukupnom broju prekršaja. Ja ću naravno u ovome uvodnom dijelu obratiti pozornost samo na dio izvješća jer bi bilo vrlo teško sve ono šta je napisano unutra, ali vjerujem da ćemo u raspravi sigurno i odgovorima koje ću vam dati imati kvalitetnu ocjenu stanja. Što se tiče pravo na javno okupljanje građana koji su ustavna kategorija i način korištenja tog prava uređen je Zakonom o javnim okupljanjima. Smatramo to važnim jer su mirna okupljanja, javni prosvjedi, javne priredbe i drugi oblici okupljanja i mogu biti ograničeni samo zakonom. U 2011. godini održano ih je 18519 od čega je na 118 javnih okupljanja bilo narušavanja javnog reda i mira. Među svim održanim javnim okupljanjima najviše je onih koji su sportska natjecanja 9045, od čega je na 52 natjecanja bilo navijačkih izgreda. Naglasio bih da je protiv 765 osoba podneseno upravo radi protupravnog ponašanja na sportskim natjecanjima podneseni podneseni su optužni prijedlozi i na snazi je 91 pravomoćna zaštitna mjera zabrane prisutnosti određenim sportskim natjecanjima. U suzbijanju kriminaliteta koji je najopasniji oblik kažnjivog ponašanja i trajno pobuđuje interes javnosti velika većina kriminaliteta događa se naravno izvan opažanja policijskih službenika tako da ga oni ne mogu neposredno suzbijati. Saznanja o kriminalitetu policija stječe putem dojava građana ili pravnih osoba, a jedan dio otkriva vlastitom operativnom djelatnošću. Znatan dio kriminaliteta u svakom društvu ne bude otkriven iz mnogo razloga, a društvo zbog toga trpi štetne posljedice. I taj neotkriveni kriminalitet krije se u tamnoj brojci, u tamnoj zoni upravo uvriježenu praksu a to je da smo uvijek zadovoljni sa padom broja kaznenih djela moramo promijeniti. Varijanta u kojoj pad od 20% u domeni tamne zone, a to je kriminalitet, droga, gospodarski kriminalitet, korupcija, obiteljsko nasilje upravo tu se može najbolje mjeriti koliko je policija efikasna i zabrinjavajući su trendovi ako u tom području imate pad broja kaznenih djela, pad broja prijavljenih. Upravo obrnuto, efikasna policija je ako to raste, ako smo bolje radili i više počinitelja otkrili. Uvriježena je kriminološka procjena da se u ukupnom kriminalitetu samo jedna petina bude rasvijetljena. U RH godišnje se zabilježi oko 120 tisuća kaznenih djela. Moram napomenuti da od tih 120 tisuća kaznenih djela za 75 tisuća 620 se pokreće postupak po službenoj dužnosti, a za 12 tisuća 513 kaznenih djela postupak se nije pokrenuo zbog izostanka prijedloga, a za 25 tisuća 247 kaznenih djela postupak je pokrenut ili se pokreće privatnom tužbom. U 2011. godini policija je veliku pozornost posvetila najtežim kaznenim djelima. Samo oko 1% svih kaznenih djela pobuđuje interes šire javnosti. Od policije se upravo očekuje da odlučno i uspješno djeluje otkrivajući i razrješujući upravo tu vrstu kriminaliteta jer se tako povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u sigurnosni sustav. Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na 100 tisuća stanovnika u Hrvatskoj iznosi 2 tisuće 642 kaznena djela, a stopa kriminaliteta kaznenih djela za koje je policija pokrenula kazneni postupak po službenoj dužnosti iznosi 1 762 kaznena djela. 620 kaznenih djela kao što sam naveo za koje je policija po službenoj dužnosti pokrenula postupak razriješeno je 61,2%. U 2011. godini pronađeni su počinitelji za 1 616 kaznenih djela prijavljenih ranijih godina pa je povećan koeficijent razriješenosti na 63,3%. U odnosu na 2010. godinu svih prijavljenih kaznenih djela više je za 5%, a kaznenih djela za koje je postupak pokrenut po službenoj dužnosti više je za 3,1%. U strukturi kriminaliteta opći čini najveći postotak sa 76,7%, kriminalitet droga sa 10,3%, gospodarski sa 9,7%, organizirani 0,9% i 1,1% se odnosi na kriminalitet od posebnog sigurnosnog značaja, terorizam 0,1%, 0,03% kriminalitet ratnog zločina i kriminaliteta u prometu 1 061 kazneno djelo ili 1,3%. U kazneno-pravnom sustavu RH postoji preko 300 normiranih vrsta kaznenih djela od kojih njih samo 18 čini 87% ukupnog kriminaliteta zabilježenog u 2011. godini. U općem pregledu koji smo dostavili tijekom 2011. godine nastavljen je trend smanjivanja broja prometnih nesreća sa najtežim stradavanjem koji se pojavljuje već prethodne dvije godine, a mogu reći da je isti trend u još boljim rezultatima nastavljen i u 2012. godini. Zadnji put na ovakvoj razini trend je zabilježen davne 1964. godine kad je bilo 433 poginula na hrvatskim cestama. Sigurnost na državnoj granici u zračnom prometu za svaku suverenu i samostalnu državu pitanje sigurnosti, zaštite i kontrole državne granice prvorazredno je pitanje. I to ima svoj niz osobitosti posebno Hrvatska koja samo sa BiH ima 1003 km državne granice. Spriječiti nezakonite prelaske kao i sve oblike prekograničnog kriminala preko državne granice je vrlo zahtjevna zadaća. Moram istaći da je to prvorazredno pitanje kako za Hrvatsku tako i za njen položaj u EU kad vrlo skoro te granice postaju granice jedne puno veće zajednice i sa kriterijima koji su nužno drugačiji nego što smo ih dosada imali. To će zahtijevati niz složenih prilagodbi koje se odnose na usklađivanje s europskim standardima na području upravljanja državnim granicama. S tim u vezi u 2011. godini Hrvatski sabor je donio podlogu, novi Zakon o strancima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice čime je stvoren zakonodavni okvir da se na ovom području u potpunosti uskladimo sa pravnom stečevinom EU. U požarima 2011. godine bilo ih je više za 98,6%, izgorene površine 6 puta više, materijalna šteta 2,5 puta veća. U požarima su smrtno stradale 49 osoba što je za jedan put više u odnosu na 2010. godinu kad ih je bilo 24. Ozlijeđenih osoba je više za 7,6% u požarima. Broj eksplozija je manji za 9,1%, a materijalna šteta manja za 31,8%. Kod nesretnih slučajeva i samoubojstava koje policija prati kao posljedice nesretnih okolnosti, a ne kaznenih djela takvih ponašanja je više za 4,7% - smrtno je stradalo 213 osoba što je manje za 5,8% u odnosu na 2010. Samoubojstava je manje za 0,3% u odnosu na 2010. Ono što je važno za Hrvatski sabor i što smatram da se posebno moramo osvrnuti, a to je upravo vezano i za današnju tematiku a vi ste to dobili već odavno prije na stol kao saborski zastupnici a to je primjena policijskih ovlasti i uporaba sredstava prisile. Radi uspješnog obavljanja poslova policijski službenici imaju pravo i dužnost poduzimati posebne mjere i radnje za koje su ovlašteni. To su policijske ovlasti i to onda kad su ispunjeni zakonski uvjeti za njihovu njihovu primjenu. Primjenom policijskih ovlasti zadire se u temeljna ljudska prava, slobode građana pa zbog opasnosti da dođe do zlouporabe policija je podvrgnuta trostrukom nadzoru. Rad policije nadzire se upravnim nadzorom u sklopu ministarstva, parlamentarnim nadzorom Hrvatskog sabora i njegovog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te građanskog nadzora koji koji postoji u nadležnim tijelima za građanski nadzor. U 2011. godini Unutarnja kontrola ministarstva obrađivala je 1 862 predstavke građana koje su se odnosile na dvojbene postupke policijskih službenika. To je za 19,2% manje nego 2010. godine. Od ukupnog broja riješenih predstavki 3,6% ih je utvrđeno da su utemeljene, 6,7% djelomično utemeljene, a 89,7% nepotvrđeno ili neutemeljeno. Uporaba sredstava prisile od strane policije najintenzivnije je zadiranje u temeljna ljudska prava i slobode pa je ta ovlast pod posebnim nadzorom nadležnih tijela javnosti. U 2011. godini policija je uporabila sredstva prisile 4 251 put što je za 13,4% više nego prethodne godine. Tjelesna snaga primijenjena je u 53% slučajeva, sredstva zavezivanja u 46% slučajeva, a sva ostala sredstva u 1% slučajeva. S tim da je vatreno oružje uporabljeno 13 puta u 2010. godini 14 puta. Prilikom uporabe sredstava prisile 588 građana je lakše ozlijeđeno, 15 građana teže. Od ukupnog broja slučajeva uporabe sredstava prisile samo u 6 slučajeva je utvrđeno da je ta uporaba bila neopravdana. Napadi na policijske službenike tijekom 2011. godine bilo ih je 214 što je 12% više nego godinu dana ranije. U 169 slučajeva je to bio napad tjelesnom snagom, u 24 slučaja hladnim oružjem, 21 slučaj uporabljena su druga sredstva napada, a u tim napadima 180 policijskih službenika je lakše ozlijeđeno dok je jedan policajac teže ozlijeđen. I kada govorimo o uspješnosti policije u 2011. godini naravno da se ona mora mjeriti i može se mjeriti na više načina. Ovo je prvi puta da u izvješću koje se dostavlja Hrvatskom saboru mjerenje uspješnosti policije rađeno na dva načina. To je koeficijent o razriješenosti o otkrivačkom djelatnošću ali i koeficijent o neefikasnosti. Koeficijent razriješenost kriminala u 2011. godini predstavlja pad za 5,2% istovremeno koeficijent efikasnosti predstavlja porast od 65. To je posljedica jačeg angažmana policije na otkrivanju i razrješenju kaznenih djela iz djelokruga tu imamo povećanje od 103,6% u odnosu na 2010.godinu uz istovremeno smanjenje radnog učinka i kapaciteta Kriminalističke policije za 4,5%. Ovaj rezultat potvrđuje koeficijent efikasnosti kao najvjerodostojnije mjerilo uspješnosti policije. U samome izvješću ja ću vas zamoliti s obzirom na ove sve situacije da posebno obratite pažnju i onoga što je vrlo bitno na str. To je strana 10 u statističkome dijelu to znači u ovome drugome dijelu vidjet ćete da u Hrvatskoj u 2011. godini imamo 48 ubojstava. 2010.godine bilo ih je 56. Moram ovom prilikom reći da gledajuće razdoblje iza rata '99.-te godine 118 ubojstava, 2000. godine 101, pada prema 81, 73, 67 isto 67, 63 tako da brojka 2011.godini od 48 i trend koji zadržavamo u ovoj godini je vrlo značajan i jedan dobar pokazatelj da takvih najtežih oblika kažnjivih ponašanja nemamo. Također molim vas da na strani 68 tekstualnog dijela dobro pogledate ovaj dio uspješnosti policije za 2011.godinu ja mislim da je tu vrlo korektno pokazano da se ne lakiraju podaci, da se želi ukazati na ono što smo do sada imali i da takav način utvrđivanja uspješnosti policije mora postati mjerilo i ono što vjerujem da će sve zanimati bruto iznos koliko košta jedno mjesto u policiji je 187 tisuća kuna. Toliko košta bruto iznos kada se uzme plaća, kada se uzmu svi troškovi održavanja, zgrade. To smo isto tako naveli ovdje unutra. Naravno napisane su sve najveće kriminalističke obrade koje su odrađene tijekom 2011.godine i naravno vjerujući da to može biti vrlo korisno vama saborskim zastupnicima, dobili ste i usporedne podatke za 10 godina unazad na neki način da se možete orijentirati da vidite koji su trendovi u Hrvatskoj policiji odnosno konkretno prema broju kaznenih djela. Evo ja bih gospodine potpredsjedniče vjerujem da bih mogao jako puno još dodati dodatnih podataka ali mislim da je za uvod dovoljno. Hvala lijepa ministre. I izvješće i izlaganje je bilo opširno, poticajno. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ocjenjujem da ne. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi za riječ u ime kluba IDS-a poštovani zastupnik Giovanni Sponza. Samo jedna obavijest. Samo jedna obavijest. 3. sjednica Odbora za obranu održat će se sutra u petak 4. svibnja 2012. godine u 9 sati u dvorani Ivan Kukuljević klub zastupnika. Molim članove odbora da to uzmu u obzir. Hvala lijepa./ … Hvala lijepa. Klub zastupnika IDS-a hoće prihvatiti izvješće ministra unutarnjih poslova za prošlu 2011. godinu. Namjera ovog obraćanja nas iz Kluba zastupnika IDS-a jest ukazati na problem i pokušati pridonijeti ukupnom razumijevanju problema koji je prisutan na prostoru Istarske županije i to već jedan duži vremenski period. Na prvoj stranici izvješća nakon 3. stavka piše "Održavanje javne sigurnosti na najvišoj mogućoj razini ima za građane posebnu vrijednost i pretpostavka je uspješnom razvoju društva na svim područjima". Naime, Naime, u policijskim postajama a na području Istarske županije već duži niz godina i što prema sistematizaciji i prema standardima potreban broj policijskih djelatnika, a pri tome akcenat ne stavljam na administraciju već na policijske djelatnike na terenu. Hrvatska je vrlo atraktivna turistička destinacija, država i zemlja. Hrvatska danas u mnogome ovisi o uspješnosti turističke sezone a uspješnost turističke sezone ovisi financijska stabilnost ove zemlje. Istra pridonosi sa oko 30% ukupnog turističkog prometa ostvarenog kroz noćenja i više od trećine ukupnog ostvarenog financijskog prometa u hrvatskom turizmu. Sigurno je da su prirodne ljepote, čisto more, urbano uređenje i čistoća mjesta, kulturni i zabavni inventi neki od razloga, a zbog kojih turisti dolaze i u Hrvatsku a time i u Istru. No uz navedeni razlog njihovog izbora ako možda nije najvažniji tada zasigurno jedan od važnijih jest element sigurnosti. No element sigurnosti važan je prije svega za sve nas koji živimo u Hrvatskoj. U tijeku turističke sezone kada se u Istri uz lokalno stanovništvo i turiste koji dođu taj broj utrostruči postojeći nedostajući broj policijskih djelatnika sigurno nije objektivno u stanju provoditi sve potrebne mjere na svim područjima a koje se to od njih očekuje. Problem kao što sam malo prije rekao nije od jučer, međutim ono što je porazno on je uočljiv i to izražen ne samo kod lokalnog stanovništva već i kod samih gostiju. Po tom pitanju i po tom problemu ono što je barem meni znano navesti ću dvije inicijative. Jedna koja je poduzeta sa lokalnog nivoa, a druga koja se poduzima sa državnog nivoa. Što se tiče lokalnog primjera ka rješavanju navedenog problema spomenuti ću primjer koji je meni ipak najbolje znan, a to je grada Rovinja, te jesmo pokušali kompenzirati nedovoljan broj policijskih djelatnika tijekom nekoliko turističkih sezona naravno uz potrebnu suglasnost ministarstva jer to tako procedura i propisuje i to na način da je Rovinjska policijska postaja dobila brojčano pojačanje od policijskih postaja iz unutrašnjosti Hrvatske a da je lokalna samouprava uz veliku pomoć i podršku turističke privrede pokrivala ukupan trošak boravka, smještaja i hrane policijskih djelatnika. Osim brojčanog dojma, fizičke nazočnosti policajaca koji jesu došli kao pomoć doista nije bilo nikakvog učinkovitog efekta, a niti od njih koristi. Držim da razlog i odgovor je vrlo jednostavan, a po meni i prihvatljiv i razumljiv, a to je da su načelnici policijskih postaja koji jesu poslali pojačanje iz svojih policijskih postaja poslali one sigurno ne najbolje i ne najbolje policijske djelatnike. Ono što unazad nekoliko godina ministarstvo kontinuirano pokušava i to doista aktivnom ulogom pridonijeti smanjenju tog problema je da policajci bivaju premješteni iz ostalih dijelova Hrvatske u Istru. Međutim, tog istog dana kada ti policajci dođu u Istru odmah pišu zahtjev i to u visokom postotku od 90% da žele biti premješteni iz Istre. Doista i kao čovjek i kao gradonačelnik i saborski zastupnik imam apsolutno razumijevanje za njihov stav i njihovu želju za premještanjem i to iz nekoliko razloga. Zato što su odvojeni od članova svojih obitelji, zato što im nitko u društvu ne osigurava uvjete za smještaj i zato što ono što je loše, troškovi života jesu puno viši u Istri nego u unutrašnjosti Hrvatske, a time njihovi troškovi života postaju i skuplji. ne želim samo ukazati na problem već evo želim i dati doprinos ka njegovom potencijalnom rješavanju. Zato i hoću biti slobodan predložiti vama gospodine ministre jer osobno držim i vjerujem da je potrebno pronaći rješenje za sve policijske postaje i svim mjestima i to ne samo u Istri već u svim mjestima u Hrvatskoj, a gdje se nalaze policijske postaje, a koje nemaju dovoljan broj policajaca sa prijedlogom dva modela. Jedan je decentralizacija ovlasti. Ono što je dobar primjer i koji je polučio rezultate to je osnivanje prometnog redarstva, efekti i učinci se vide na terenu, a konkretan prijedlog u decentralizaciji ovlasti čime se apsolutno ničime ne bi narušio sustav Ministarstva unutrašnjih poslova iz primjera dobre prakse nama susjednih europskih zemalja je uvođenje komunalne policije u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. Drugi prijedlog, a koji se tiče jednog od temeljnih životnih pitanja svakoga nas, a tako i policajaca je rješavanje stambenog pitanja, ali neću predlagati model poznate POS-ove izgradnje ne zato što bi gradovi morali dati svoje zemljište već zato što na prostorima općina i gradova država u svom vlasništvu ima neiskorištenog potencijala, da li u građevinskom zemljištu koje je neiskorišteno, da li u objektima, da li u zgradama, a koje unazad dva desetljeća i propadaju. Ja sam siguran ako postoji imalo dobre volje da nadležna državna tijela što zasigurno neće biti samo u ingerenciji već inicijativa može doći sa strane resornog ministra, da državne institucije, državna tijela pronađu i zakonski održiv model stambenog rješavanja za policijske djelatnike koji bi naravno ne besplatno ali uz puno povoljnije i održive uvjete kojima bi se omogućilo da riješi za sebe i za svoju obitelj jedno od temeljnih životnih pitanja jer želim vjerovati da bi time policijski djelatnik prije svega trebao biti učinkovitiji jer bi to bilo mjesto i grad u kojem živi on i živi njegova obitelj, a ne samo grad, što praksa potvrđuje službeno određuje i službuje samo jedan uski vremenski period. Dubokog jesam uvjerenja da problem nedovoljnog broja policajaca po policijskim postajama u istarskim gradovima, ali i u ostalim mjestima diljem Hrvatske bi se trebao i morao ozbiljno i pravodobno razmotriti jer sam uvjeren da će on biti još više izražen ulaskom Hrvatske u EU. Ulaskom Hrvatske u EU otvorit će se zasigurno puno mogućnosti. Pred svima nama biti će brojni izazovi sa mogućim kako pozitivnim ishodom, ali isto tako i negativnim posljedicama, a ishod ovisi o svima nama. Potrebno je i dovoljno je samo sagledati sva ona negativna iskustva nama susjednih zemalja, a tiču se stope porasta kriminaliteta u trenutku kad se bude otvorilo tržište rada. Držim da pred time ne treba zatvarati oči već na vrijeme za to moramo početi pripremati i provoditi mjere. Sigurnost i stabilnost jesu važni u svim područjima života građana Istre i zato evo biti ću slobodan još jedanput ponoviti. Decentralizacija ovlasti kroz primjer uvođenja komunalne policije i stavljanje zemljišta i zgrada u državnom vlasništvu u funkciju u cilju rješavanja stambenog pitanja za sve one koji već i rade u policijskim postajama ili koji će sutra raditi u

poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite poštovani zastupniče. Drugo, zahvaljujem ministru na izvješću o ponašanju policije danas na Braču. Time smo danas započeli radni dan. Iz tu podnesenoga izvješća popodne shvaćamo da je policija postupila jutros po zahtjevu suda i drugo, da je postupila u skladu sa zakonom. To nam je neobično važno. Zastupnici HDZ-a čijom je većinom usvojen taj zakon danas pitaju po čijem je nalogu postupala policija. Očito po njihovom. Klub SDP-a međutim neće se zadovoljiti time da se pravna država ostvaruje samo onda kada postupa prema radnicima koji su prevareni, opljačkani i obespravljeni. SDP traži da se pravna država pokaže moćnom i kada postupa prema pljačkašima, prema onima koji su te radnike godinama pljačkali, prema Bruni Orešaru da budem vrlo konkretan. Prema onima koji su Bruni Orešaru omogućili da bude poduzetnik takav kakav je poduzetnik, zato što je igrao tenis i gubio teniske mečeve. Osam godina se šutjelo i puštalo Bruni Orešaru da radi što hoće. Osam godina država nije napravila ništa, ali zato ti koji osam godina nisu napravili ništa jutros nariču nad sudbinom radnika, oni isti koji su omogućili da se ti radnici opljačkaju. Nemaju oni samo političku odgovornost, pa da govore kao što su govorili poslije podne izgubili smo izbore i time smo kažnjeni, a sad možemo opet govoriti i raditi što hoćemo. Tu barem postoji moralna odgovornost. Osam godina se šutjelo nad Orešarevom pljačkom, a danas se nariče nad sudbinom radnika. Toliko o ovom izvješću o događajima danas u Pučišćima. Prijeđimo na ovo Izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova. Ovdje malo situacija je čudna, da zapravo novi ministar podnosi izvješće o radu Ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje prethodnoga ministra. Ali ocjenjujemo da je ovo izvješće sastavljeno dobro, kvalitetno, da je ono sadržajno, da je to metodološki dobro posloženo i zato ćemo i glasati za njegovo usvajanje. Zanimljiv je tu podatak iznesen na stranici 19., ne stignemo ovdje u ime kluba proći tako detaljno kroz cijelo izvješće kao što je to učinio ministar uvodeći nas u temu ali spomenut ćemo samo najznačajnije točke. U kazneno-pravnom sustavu Republike Hrvatske postoji preko 300 nominalnih vrsta kaznenih djela, a 87% ukupnog kriminaliteta čini samo 18 kaznenih djela. Znači, 18 kaznenih djela je dominantno u našem društvu. Očito je da se na tih 18 kaznenih djela moramo posebno koncentrirati. Kad je u pitanju kriminal i korupcija pogledajmo što piše o najznačajnijim kriminalističkim istraživanjima. Nisu to sva istraživanja. To su samo najznačajnija. Prvo u ožujku 2011. godine dovršeno je kriminalističko istraživanje nad odgovornim osobama u Upravi CROSCO d.o.o. i voditeljem projekta remonta svih platformi zbog primanja mita od vlasnika i odgovorne osobe u Kriminalističko istraživanje rezultiralo je podnošenjem kaznenih prijava za kaznena djela krivotvorenje isprave, primanje mita, primanje mita u gospodarskom poslovanju, a materijalna šteta iznosi 3 3 milijuna i 700000 kuna. Drugo najznačajnije ili značajno kriminalističko istraživanje. U ožujku 2011. godine dovršeno je kriminalističko istraživanje nad odgovornim osobama u Hrvatskim autocestama d.o.o. zbog pogodovanja TD Sklad gradnji kod sklapanja ugovora o izgradnji objekta na dionici Ploče – Karamatići. Kriminalističko istraživanje rezultiralo je podnošenjem kaznenih prijava za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, a materijalna šteta iznosi 50 milijuna kuna. Treće, u travnju 2011. dovršeno je kriminalističko istraživanje nad odgovornim osobama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su se udružile s odgovornim osobama društva BBS, Retable d.o.o. i Odlagalište sirovina d.o.o. da bi sebi i drugima pribavili znatnu imovinsku korist na način da se zloupotrijebili svoju ovlast i neistinite podatke o otkupljenoj PET ambalaži prikazali kao istinite. Temeljem takvih neistinitih podataka su oštetili Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iznos od 103 milijuna kuna. Četvrto značajno istraživanje. U svibnju 2011. dovršeno je kriminalističko istraživanje nad odgovornim osobama Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o. i odgovornim osobama Sklad gradnja grupa koji su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti na način da su potpisom anexa ugovora o promjeni načina plaćanja izvršenih radova, ugovarajući plaćanje putem fiksne cijene iako su znali da će im izmijenjenim načinom obračuna Sklad gradnja grupa platiti novčani iznos veći od vrijednosti stvarno izvedenih radova oštetili društvo Autoceste Rijeka – Zagreb za iznos od 12 milijuna 334 tisuće kuna. Rukopis je isti. Četiri javna poduzeća u koje su oni koji su jutros prozivali ministra unutarnjih poslova namjestili rukovodeće osobe danas nam cijeli dan govore da postavljamo ljude bez natječaja, da bi opljačkali ova četiri poduzeća. Ovo nisu sva kriminalistička istraživanja, kao što znamo iz štampe ovo su neka, ovo su najznačajnija. Svi imaju isti potpis, nose potpis HDZ-a. Toliko o tom tipu i o tom rukopisu i o tome da danas govorimo pa nemojte nam soliti pamet, imajte barem toliko pristojnosti da nas ne učite ni nas ni ministra Jovanovića ni bilo koga od naših zastupnika ponašanju. Oni koji su se ovako ponašali nemaju pravo nikoga pozivati na red. Hajmo sada na neka druga područja. Kriminalitet, droga. Zbog posjedovanja droge, to je članak 173. stavak 1. Prijavljeno je 5269 kaznenih djela ili 67,8% a zbog udruživanja radi počinjenja to je stavak 3. istoga članka prijavljeno je 8 kaznenih djela ili 0,1%. Policija se dakle bavila onima koji posjeduju, a nije se bavila onima koji su se udružili u kriminalne organizacije da bi rasparčavali drogu, Navođenje na trošenje droge djeteta ili maloljetne osobe za to djelo je prijavljeno 107 kaznenih djela ili 1,4% od ukupnog broja kaznenih djela iz sfere zloupotrebe droge. To je ono što godinama trubimo, godinama, godinama. Zbog ovakvih izvješća. Policija se kao bavi drogama, bavi se suzbijanjem zloupotrebe droga ali 67,8% na one koje posjeduju, a 0,1% na one koji čine zlo. A godinama mi tu pitamo tko je nama neprijatelj. Jesu li nama neprijatelji narkomani ili su nam neprijatelji dileri. ako su nam narkomani neprijatelji, onda super, onda progonimo narkomane i bit ćemo jako efikasni. A ako su nam dileri problem, onda nek' narkomane liječimo, a ove strpajmo u zatvor. Ali onda nam efikasnost policije ne smije biti 0,1% na tome, nego mora biti 70% na otkrivanju onih koji su se udružili u počinjenje ovoga kaznenog djela. Dakle, ovi statistički podaci pokazuju da smo godinama u pravu kad tražimo drugačiji položaj tih kaznenih djela i u Kaznenom zakonu i u Prekršajnom zakonu, da smo u pravu, da želimo da budemo efikasnije društvo u borbi s tim zlom, a da oni koji se zapravo prema tome odnose neodgovorno i populistički tvrde ma droga je droga, što me briga jel posjeduje ili organizira, sve je to isto, zapravo potiču širenje droge. Jer policiju angažiraju na posve nebitnim zadacima. Dalje, kazneno pravna zaštita mladeži i obitelji. Raduje da iz domene kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika 33,8% manje djela u odnosu na 2010. godinu. TO je dobro, to je dobar trend. To je dobar trend, to nas veseli. Brinu nas požari, požara je više za čak 98,6%. Izgorjelih površina je 6 puta više. Materijalna šteta je 2,5 puta veća. Što znači da se moramo koncentrirati više na zaštitu od požara jer će nam izgorjeti cijela zemlja tako ako to bude svake godine povećanje 6 puta više opožarenih površina onda nećemo dobro se provesti. Što znači da potičemo i ministre i Vladu da se koncentriraju na zaštitu od požara. Pri kraju ove rasprave samo jedan pogled na onu zadnju tabelu koja govori tabelu koja govori o upravljanju Ministarstvom unutarnjih poslova od 1998. do 2011. godine. i koeficijent uspješnosti ministarskog mandata. U razdoblju Račanove Vlade ta uspješnost je bila 43,4%. To je u vrijeme kada je ministar bio Šime Lučin. Slijedi ministar Mlinarić 50,6% pa Kirin već mu pada 31,4% pa Rončević 22,9% pa Karamarko 18,4% koeficijent uspješnosti ministra Karamarka, 18,4%. On je bio neuspješniji čak i od Kirina, čuvenog youbito ministra. Čak i od njega, pa to treba postići. Za to stvarno treba pokazati talent. Dakle ova tabela govori o tome kako se u državi radilo u Ministarstvu unutarnjih poslova. Kako su radili pojedini ministri. Ovdje nemamo imena, ali imamo godine pa znamo kad je tko bio ministar. Znamo kad je tko bio ministar pa znamo sad i kako je efikasan bio. Prema tome, evo uz ove opservacije prihvaćamo ovo izvješće. Hvala vam. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje prijavljen je ispravak netočnog navoda od poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite poštovani zastupniče. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa netočan je navod gospodina potpredsjednika Sabora Stazića da je odgovorna za neprocesuiranje ovih u Jadrankamenu bivša HDZ-ova Vlada. To je apsolutno netočno. Vlada ne provodi progon, Vlada ne pravi istražne radnje. Postoji Državno odvjetništvo, postoji USKOK, postoje predistražne radnje koje radi policija i to su ti koji nisu učinili svoj dio posla u to vrijeme. Vlada je stvorila okruženje i političke okvire što je u Jadrankamenu pljačka, lopovluk i sve ostalo koje je opisano na opsežnom dokumentu koji je stigao u Državno odvjetništvo i nema odgovora, nema krivaca. Zar je to kriva bivša Vlada? Hvala lijepa. Idemo sa raspravom dalje. Za klub HNS-a poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. uvaženi gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Evo ja ću odmah na početku kazati da će klub HNS-a prihvatiti ovo izvješće. Moje izlaganje u ime HNS-a o ovom izvješću bit će nešto kraće jer moram primijetiti da je kolegi gospodinu potpredsjedniku Sabora Staziću i meni gotovo identično upadalo u oči ono što je napisano u ovom izvješću. Što kazati? Rad policije, uspješnost rada policije je od iznimnog značaja za svako društvo koje želi biti sigurno, koje želi svojim građanima osigurati mir, koje želi osigurati i temeljne preduvjete za postizanje blagostanja. Koliko je to bitno jednoj zemlji koja se danas ne samo da teži nego i danas se najviše oslanja upravo na turističku djelatnost to je valjda i bespotrebno naglašavati. Ono što nam je svima jasno to je da je javna sigurnost jedan od temeljnih imperativa svakog društva i iz tog razloga sve ono što ću kazati u ovom komentaru nadam se da će biti pravilno protumačeno i da će biti dobro zabilježeno. Isto kao i kolegi Staziću, odnosno isto kao i u uvodnom izlaganju gospodina ministra apostrofirao bih opće rezultate kršenja zakona u RH koji pokazuju porast od 4,3% više u odnosu na prethodnu godinu i to je ono što nas u svakom slučaju motivira, a trebalo bi naravno i MUP, odnosno policijsku upravu motivirati da intenziviraju sve aktivnosti u odnosu na dosadašnje. Ne dvojim naime da u policijskim redovima većina policajaca profesionalaca daje sve od sebe u datim okolnostima i da ljudi nastoje izvući maksimum u svom svakodnevnom radu, međutim bit ću slobodan kao lokalni dužnosnik koji ima određena iskustva i koji je odgovoran i pratiti određene trendove u svojoj sredini primijetiti neke stvari pa i biti slobodan kao saborski zastupnik dati određene sugestije. Policijski posao se po nekoj podjeli dijeli na dvije osnovne varijante, to je djelovanje na licu mjesta i to je djelovanje poslije počinjenja kaznenog djela ili policijska obrada kako je istraga kako je popularno zovu. Ovo što se desi i što se događa i odrađuje nakon počinjenja kaznenog djela u svakom slučaju ima svoju težinu i važnost, međutim iz iskustva moga grada koji je uvijek slovio za miran grad, Šibenik su takvim doživljavali decenijama, moram apostrofirati potrebu da se intenzivira preventiva posebice kad su mladi u pitanju. Naime, u gradu Šibeniku smo zadnjih nekoliko godina doživjeli par slučajeva u kojima su maloljetnici napadnuti i brutalno pretučeni. Jedan od njih mladi šibenski student eto moj kolega igrom slučaj student morskog ribarstva i sada je na rehabilitaciji u toplicama nakon teškog stradavanja. Vjerovali ili ne pretučen je na jednom od najpopularnijih okupljališta mladih prilikom večernjeg izlaska na očigled stotine posjetitelja noćnog kluba. Nitko u današnjem vremenu, valjda smo došli do takvog stanja društva nije našao za shodno da zaštiti tog mladog čovjeka od brutalnog premlaćivanja. Čak je i okasnila i bila vrlo reducirana evidentno je i reakcija koji su plaćeni i zakonski obvezni čuvati red i mir u takvim klubovima, da je kojim slučajem bilo preventive i da su pripadnici policijskih snaga znajući da se takve stvari zadnjih godina na takvom mjestu bili u momentu maksimalne posjećenosti tijekom vikenda na takvom punktu taj bi mladi čovjek bio danas na svom fakultetu, privodio bi studije kraju. Njegova obitelj pa ni on ne bi doživjeli tragediju koju su doživjeli. Bilo je još sličnih slučajeva koje se također moglo spriječiti da je preventiva bila adekvatna. Zato ne samo u svoje osobno ime i u ime HNS-a nego u ime svih roditelja, svih majki i očeva u RH apeliram apeliram na gospodina ministra unutrašnjih poslova da se tijekom vikend izlazaka koji su postali dio kulture mladih ljudi da se povedu dodatne mjere predostrožnosti i preventive. U ovom izvješću iščitavajući ovo poglavlje o posebno teškim kaznenim djelima gospodarskog kriminaliteta primijetio sam isto što i kolega Stazić, ali nema potrebe da se ponavljamo niti da komentiramo te stvari, jedna stvar jedna rečenica mi je zapravo podnaslov ubo oči to je zabilježen je novi trend korištenje zloupotreba i nezakonito korištenje poticaja državnih poticaja. A ja mislim da to nikom ne samo u ovoj sabornici nego i u hrvatskoj javnosti nije novost i da svi znamo i da se nažalost onih ljudi kojima poticaji pripadaju i zakonu a ne po pravdi Boga našlo jako puno mangupa često pod političkim pokroviteljstvom koji su izvlačili poticaje u iznosima u milijunima kuna, zakidali državni proračun i na taj način uskraćivali hrvatske poljoprivrednike za ono što im pripada i za ono što im je potrebno. Iz nekog svog osobnog iskustva, a i onoga o čemu zna čitava javnost postavit ću jedno pitanje, 2005.na 2006.tadašnji ministar poljoprivrede sadašnji kolega saborski zastupnik Čobanković predstavnici ribara i poljoprivrednika počeli su se baviti pitanje opravdanosti korištenja plavog dizela, evidencija koja se vršila u zelenim i plavim knjižicama. Tijekom našeg sastanka pao je dogovor da Carinska uprava povuče sve plave i zelene knjižice hrvatskih ribara i poljoprivrednika i da se vidi i zbog čega, kako i na koji način je tolika potrošnja plavog dizela. To je bilo i učinjeno i poslije nekih dva mjeseca došli smo do frapantnih podataka. Iz rafinerije je ispušteno na tržište 180 tisuća tona plavog dizela, a kada se sve prekontroliralo i izbrojilo ispalo je da su hrvatski poljoprivrednici i hrvatski ribari povukli 100 tisuća tona plavog dizela. 80 tisuća tona ili 80 milijuna litara puta nekih 3, 4 kune tada u odnosu na cijenu nafte doprinosa, poreza, trošarina, cestarina. Nije teško izračunati državni proračun je u toj fiskalnoj godini bio oštećen za nekih 300 milijuna kuna. O tome se naveliko pisalo, o tome se javno govorilo. Međutim i te i sljedećih godina redovito smo svjedočili nerazmjeru između onoga što je ispušteno iz rafinerija na tržište i onoga što je provedeno kroz knjige. Postavljam otvoreno pitanje, da li će ikada biti rasvijetljena ta tajna? Kuda su nestale silne tisuće tona i koji mangup danas vozi skupi kabriolet na račun te rabote? Ono što je svakako za pohvaliti to je detaljnost ovog izvješća. Ono je ne samo prilično dobro nego je prilično precizno razrađeno i u grafikonima i u tablicama i tekstualno. Bilo bi dobro kada bi sva izvješća koja dolaze u Hrvatski sabor bila na ovoj razini, što se tiče tehnike prikaza i detaljnosti obrade podataka. Ono što očekujemo klub HNS-a dakle to je da snage hrvatske policije budu na cesti i na ulici intenzivnije ali posebno da budu prisutne među mladima, da zaštite njihovu sigurnost i da se posebice potrude suzbijati distribuciju alkohola među mladima jer danas svjedočimo isto tako i toj pošasti među mladim ljudima. Mislim da nam je svima jasno da je zaštita te kategorije najmlađih prioritet svakog društva i da ona mora biti prije svega. Ono što ću na kraju isto tako zahvaliti gospodinu ministru a to je što nam je dao objašnjenje i izvještaj jednog događaja koji nije nikom drag, drag, kojem se nitko nije u svakom slučaju ni veselio ni radovao, svi smo danas imali knedlu u grlu zbog činjenice da je policija bila prinuđena intervenirati radi provođenja odluke hrvatskog suda i radi osiguranja poštivanja hrvatskih zakona. Ali u svakoj državi koja želi da u njoj vlada red i prosperitet i da se zaštite prava svih građana pa i tih radnika Jadrankamena, mora dame i gospodo vladati zakonom. I koliko god nam je danas bilo teško toliko moramo biti svjesni da snage Hrvatske policije nisu danas imale izbora. Ono što kao čovjek i saborski zastupnik, iskoristit ću evo zadnje trenutke ovog izlaganja, ali kao čovjek koji je nekad zastupao određenu interesnu grupaciju i određenu skupinu u hrvatskom društvu apeliram prema svim svim radnicima koje mori nepravda, koliko god im je teško, koliko god su i prevareni, razočarani, zakinuti, opljačkani, moraju imat povjerenja u legalne institucije i moraju se osloniti u borbi za svoja prava na pravnu državu i institucije pravne države. Nema drugog načina i puta. Prosvjed da, ali prosvjed koji je u skladu sa zakonom, koji je racionalan i koji će onda omogućiti da sve institucije u hrvatskom društvu odrade svoj posao kako treba, zaštite njihove interese i državnu imovinu.

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Ispravak se odnosi na dvije stvari. Naime, ovo na kraju što je gospodin kolega govorio, dakle povjerenje u legalne institucije dakle u našu policiju prilikom i intervencije naše Interventne ili Specijalne policije, kako god hoćete. Nekada se zvala Specijalna jedinica policije. Ja vjerujem da i sam govornik, kao što je i ministar danas, neću reći da ne vjeruje ali kada kaže dakle ministar je rekao, izjavio, čitam u u tisku ili u medijima elektronskim, da je postupio dakle po nalogu, po nalogu pravosuđa ili već nekoga. Dakle jednostavno u neku ruku blago traženje jednoga neću reći oprosta, ali nešto tome slično. To je jedno. No drugo

Stavove Hrvatskih laburista približit će nam uvaženi kolega Dragutin Lesar. lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre. Hvala što ste došli danas popodne u Sabor i odgovorili na dio pitanja koja su se jutros postavila oko postupanja policije na Braču. Jedino ono što je korisno, što sam od vas čuo da ste objasnili da ste uredovali, asistirali na zahtjev suda. Naravno, da zakonsko ovlaštenje pa čak i obaveze policije postoji, da po nalogu suda takve ili slične intervencije i asistira u… Rekao sam jutros, treniranje strogoće i dokazivanje poštivanja zakona, ali isto tako i ja i vi znamo da u takvim intervencijama policija radi i procjene prije no što postupa i siguran sam da ste imali dobre procjene o mogućoj reakciji i stanovništva i radnika. Zato je bilo angažirano toliko policajaca. Ja vas nisam optuživao da radite protuzakonito nego sam postavio pitanje zašto policija intervenira samo onda kada treba slomiti otpor radnika, a nije reagiralo onda kada je trebalo čitati prijave. I drugo, nije mi jasno je li ispunjena zadaća, cilj današnje intervencije ili ste stečajnog upravitelja vratili s Brača. Dakle da li je ispunjena zadaća intervencije, ako je sud tražio nešto da nešto napravi da li je to sprovedeno. Ako nije, onda se postavlja pitanje zašto je sve ovo danas trebalo. Ako stečajni nije instaliran u tvornicu onda zadaća nije ispunjena. S obzirom da se raspravljao o izvješću koje nije vaše nego o izvješću vašeg prethodnika komentirati, kritizirati ili osporavati ili ljutiti se na nešto iz ovog izvještaja ne bi bilo prema vama korektno. Međutim, ono što ću svakako napraviti, a to je da uputim prema vama apel, molbu, sugestiju ili zahtjev. Iz izvještaja o radu policije uzeo sam samo onaj dio izvještaja koji se odnosi na gospodarski kriminalitet. To je stranica 27 izvještaja gdje je jedan prikaz broja prijava 2011. i riješeni predmeti. Mogao bi svatko od nas po svom afinitetu raspravljat o uličnom nasilju, obiteljskom nasilju, drogama, ja ću se zadržati samo na gospodarskom kriminalitetu. Na stranici 27 u tabeli vidljivo je da je policija u 2011. zbog zlouporaba stečaja imala 6 predmeta. 6 predmeta. U prošloj kalendarskoj godini gospodine ministre otvoreno je 758 stečajnih postupaka. Svaki taj postupak samo iz novina kad čitamo i pratimo nakon otvaranja stečajnog postupka otvaraju se Pandorine kutije i mediji iznose niz činjenica, događanja u tim poduzećima u kojima je otvoren stečajni postupak godinu, dvije ili tri prije toga. Dakle, ako u jednoj godini u državi se otvara 700, 800 stečajnih postupaka, a samo 6 predmeta je policija obrađivala, a kasnije niz tih postupaka postanu velike afere, pa i predsjednik Sabora je prije nekoliko dana govoreći o Kamenskom rekao da je tamo bilo svega i svačeg, onda bih molio da ubuduće ovom području zlouporaba stečaja u izvještavanju date detaljnije nego vaš prethodnik u tekstualnom dijelu koja je najznačajnija kriminalistička istraživanja uspeo svesti na jednu jedinu stranicu i 4 primjera. CROSCO, Sklad gradnja, BBS i Autoceste Rijeka-Zagreb. To su četiri najveća predmeta iz područja gospodarskog kriminaliteta za 2011. koje je obrađivala policija. Koja su to kaznena djela sumnje i istrage koja djela se čine u zlouporabu stečajnog postupka? Osim brojaka za nas zastupnike jako je bitno i sadržaj kako bi vidjeli koji dio zakonodavstva bi trebalo mijenjati, olakšati posao i vama ali i Državnom odvjetništvu u bržem otkrivanju i sankcioniranju počinitelja. Sljedeće što mi je privuklo pozornost je utaja poreza i drugih davanja. Takvih predmeta je bilo 63. Prema podacima koje je ministar Linić iznio prije negdje 2 mjeseca u Saboru u prošloj godini zabilježena je neplaćanja poreza i doprinosa u vrijednosti od 5 milijardi kuna. Ponavljam 5 milijardi kuna. Struktura tih utaja po visin, veličini trgovačkih društva i način utaje je nama koristan podatak ne zbog politiziranja, ne zbog nadmetanja nego sagledavanja zakonodavne regulative. A podsjećam da ovaj Sabor ima i anti korupcijsko nacionalno vijeće i da može biti koristan i u tom dijelu. Dakle, ako nam takve činjenice ne dajete onda osim statistike, brojaka i ova četiri predmeta koja su eto navedena kao citiram najznačajnija kriminalistička istraživanja nećemo znati ništa jer je po ovome ispada da u zlouporabi stečaja nije bilo ništa značajnog, da kod utaja poreza nije bilo ništa najznačajnije kao niti kod nesavjesnog gospodarskog poslovanja. Tu je bilo 36 predmeta. Struktura. Što, kako, gdje? I zadnja stavka koja mi je privukla pažnju je predzadnja. Kaže Zakon o trgovačkim društvima članci 624. do 629. Uzeo sam i taj zakon, pogledao i te odredbe da vidim kakva su to djela, kaznena djela koja spadaju u ovu domenu i takvih je bilo 52. Ja ću reći samo 52. Jer u državi u kojoj je porezni dug doprinosa i koncesija točno u 50% proračuna, dakle preko 50 milijardi, u kojem u ovom trenutku se vodi 1393 stečajna postupka u tvrtkama gdje je zbog toga otpušteno 20000 radnika, u tvrtkama u kojem kao mrtvi kapital sa sumnjivim poslovanjem leži oko 10 i pol milijardi vrijednosti imovine. Bojim se da ovi članci 624. do 629. sa samo 52 predmeta i nisam našao podatak da li su to predmeti koje je policija sama pokrenula ili postupala na zahtjev Državnog odvjetništva. Vjerojatno ima i jednog i drugog, ali razgraničenje i davanje tog podatka je strahovito bitno što je od toga otkrila policija pa predala Državnom odvjetništvu, a što je načelo Državno odvjetništvo i dalo policiji na krim obradu. Ali kada već u izvještaju se citiraju članci 624. do 629. Zakona o trgovačkim društvima onda bih molio da u buduće posebice obradite kaznena djela iz članka 282. i 283. Kaznenog zakona, 626. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 4. i 39. Stečajnog zakona. Želim vjerovati da ćete prihvatiti ove sugestije i da vaš izvještaj, vaš prvi izvještaj bude sadržavao te podatke, a kako u najznačajnijim kriminalističkim istraživanjima neće biti afere stare 4 godine. I završavam sljedeće. Niste vi krivi što stečajni sudac kojega je danas trebalo instalirati u Jadrankamenu vodi 5 stečajnih postupaka istovremeno, samo 5. Ima onih koji su daleko sposobniji od njega pa ih vode 17 istog trenutka. Bilo bi interesantno, a niste vi krivi što javnost ne može vidjeti i znati imovinske kartice stečajnih sudaca jer je to tajni podatak, a stečajni upravitelji ne moraju davati imovinske kartice. Oni po zakonu nisu obvezatni nikome polagati račune o svojoj imovini, možda jedino vama. I završavam pitanjem da li bi danas policija trebala uredovati recimo da u zgradi Planinskoj u Zagrebu kojim slučajem ona nije bila prazna nego radnici tamo to je najnovija afera, da li bi i tad policija slijedom sudskog zahtjeva po zakonu išla instalirati stečajnog upravitelja, a bez odgovora na suštinsko pitanje. U tom postupku jedan je osumnjičen da je za 30 milijuna većoj cijeni Vladi prodao zgradu. Ali između njega i Vlade je bio posrednik. On se slučajno zove Hypo leasing, Hypo banka. I onaj koji je prodao je pod istragom, ovaj koji je u ime Vlade pregovarao i kupovao je sumnjiv. Ali nisam čuo da je i ovaj posrednik koji je tobože platio 30 milijuna veću cijenu za zgradu znajući unaprijed tko će biti kupac i po kojoj cijeni će taj kupac to kupiti da je on počinio bilo kakvo kazneno djelo ili bar prekršaj. Nekako nam sredina posrednička kad su banke u pitanju bježe, nestaju iz istraga, a to sam iskoristio Planinsku kao primjer gospodine ministre zamolbom u pokazateljima gospodarskog kriminaliteta. Ne financijskog, gospodarskog. Voli bih posebne podatke o bankama u Hrvatskoj. Hvala lijepa. Hvala vama. U ime kluba HDSSB-a govorit će uvaženi zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom, kolegice Zaista iz ovog Izvješća ministra unutarnjih poslova u obavljanju policijskih poslova u 2011. godini da se štošta iščitati i donijeti mnogo zaključaka. prije nego što krenem pogotovo u analizi, u raščlambi ovih brojnih i vrlo jasnih tablica koje su ovdje napisane, nacrtane govorio bih o onome što smo jutros kada vas nije bilo jasno potpuno s razlogom o onome što smo govorili u svezi danas Jadrankamena i tražili tražili prekid sjednice Klub Hrvatskih laburista, a onda nakon toga i klub HDSSB-a. Kasnije smo pročitali i vašu izjavu gdje tako nekako kako sam već rekao ispada da ste nekako nevoljko zapravo, a po nalogu primijenili i našu interventnu policiju pa mi to pomalo sliči uvođenje stečajnog upravitelja poput rekao bih da se nitko ne naljuti bez ikakve ružne primisli ružne primisli na uvođenje svećenika i župnika Petrovog reda u Franjevačku provinciju u Hercegovinu u neke franjevačke župe kod nas u Hercegovini. Dakle, kada su građani kao ovdje i radnici jednostavno nešto drugo htjeli. Ali o tom potom. Nadam se da će bez obzira što je policija intervenirala, što ona može silom izvršiti nalog uvođenja stečajnog upravitelja jer sila je sila, sila Boga ne moli, da će ovaj događaj ostaviti traga i na onima koji izdaju nalog policiji i na onima koji bi trebali malo dublje razmišljati o tome što donosi upotreba sile u ovakvim slučajevima. slučajevima. Pa bez obzira što je sve po zakonu i što je zakon tako odredio. Ne držimo se vrlo često baš tako kruto zakona pa čak ni u Ministarstvu unutarnjih poslova, ponekad i na opće dobro. Ne govorim to u negativnom smislu, u negativnoj konotaciji nego ponekad i na opće dobro. Ponekad je dobra i opomena bez kazne pa ima svoga efekta. E sad o ovim tablicama koje zaista zorno prikazuju stanje i u policiji, ali i u onome što je policija, MUP, radilo i obavljalo prošle godine. Pa je dobra i usporedba s izvršenim u 2010. godini, a zatim i usporedba po pojedinim županijama što je također značajno. Evo počet ću od kraja ovoga izvješća na, nema obilježena tablica, ali piše gore naslov – Policijski službenici na 100 tisuća stanovnika. Možda je zanimljiva informacija da vidimo da je broj policijskih službenika prosječno u RH na 100 tisuća stanovnika 619 ajde da zaokružimo, ne 18,8 ne 18,8 jer ne može se čovjek dijeliti na desetine. Međutim kada pogledamo broj policijskih službenika na 100 tisuća stanovnika, ali po županijama, onda vidimo određeni nesrazmjer. Dakle, odskakanje od ovog hrvatskog prosjeka od 619 policijskih službenika. Pa evo npr. zanimljivo je da Brodsko-posavska županija da kažem u bobu ima 618 policijskih policijskih službenika na 100 tisuća stanovnika upravo onoliko koliko je hrvatski prosjek. Naša Vukovarsko-srijemska ili slavonska županija ima 1036 policijskih službenika. Međutim razumljivo je to zbog toga što imamo graničnu policiju koja s obzirom na granicu i sa tzv. i sa tzv. Republikom Srpskom, odnosno BiH pa onda sa Vojvodinom ili danas Srbijom dakle ima dugu granicu Savom i Dunavom pa je onda broj graničnih policajaca 460 što je jasno znakovito i zbog toga u ukupnom broju donosi broj od 1036 policijskih službenika na 100 tisuća stanovnika. Međutim evo imamo drugi primjer gdje je Ličko-senjska županija ima 1070 policijskih službenika na 100 tisuća stanovnika. Ali pak u graničnoj policiji je zaposleno svega 200 u odnosu na Vukovarsko-srijemsku koja ima 460 zaposlenih. Što to znači? Ako vidimo da je npr. u temeljnoj policiji Ličko-senjske županije uposleno 400 policajaca da kažem, a u Brodsko-posavskoj koja je brojem stanovnika veća znatno je uposleno 118 policajaca u temeljnoj policiji. Iz toga se da iščitati i nešto drugo, da je postojao i određeni nered u zapošljavanju u prošloj godini. Dakle to nije godina vašega ministrovanja, ali je postojao određeni da kažem nered ili ako je donosio onda donosi i ovaj nesklad u broju zaposlenika po županijama. To je jedna tablica. Mene posebno na str. 63. zaintrigirala tablica dolje pri dnu koja govori o broju samoubojstava i pokušaju samoubojstava u RH i usporedbi i usporedbi između 2010. i 2011. godine, a zatim dob počinitelja gdje vidimo da je do 14 godina životne dobi broj onih koji su pokušali počiniti samoubojstvo se popeo sa 9 na 22. Što je još gore u dobi od 26 do 35 godina, dakle u dobi kada započinje život jednog formiranog čovjeka, broj samoubojstava, odnosno pokušaja samoubojstava povećan je sa 2010. godine sa 126 na 183. Što to govori? Dakle iz ovih tablica koje je vrlo uredno Ministarstvo unutarnjih poslova napisalo daju se iščitati i drugi, dakle druge stvari iz života naših građana pa i naše države. Govorili smo danas o velikom broju nezaposlenih. Veliki broj onih koji završe fakultet i nemaju posla. To je ova generacija od 25.godine pa nadalje. Broj samoubojstava povećan za 45% i pokušaja samoubojstava. Ne mogu tvrditi jer nisam istraživao niti ovdje ima dakle nije ni moguće detaljno analizirati odnosno napisati pojedinačno za svaki slučaj što je razlogom, ali razmislimo sami, dovoljno smo pametni da neke stvari možemo i sami zaključiti. O kriminalitetu prema prevladavajućim skupinama u usporedbi godine 2010., 2011. vidimo dakle u porastu je ukupan taj kriminalitet sa 73 tisuće 620 2011. godine i to u svim segmentima u provalama u teškim krađama i u imovinskim kriminalitetu također i to najviše sa 39, 40 tisuća na 43 tisuće. Kada pogledamo također tablicu u kojima se govori o ratnim zločinima onda moram ovdje ministra javno jer sam u Đakovu na jednom humanitarnom skupu bio zamoljen da pitam ovdje sa govornice Sabora o tome što je sa kaznenom prijavom i imali ikakve istrage o ženama Vukovara koje sada imaju svoju udrugu, a tužile su poznate i nepoznate počinitelj zbog silovanja u vrijeme Domovinskog rata. One nemaju nikakve obavijesti o tome vrše li se radnje koje bi razotkrile i koje bi dovele do procesuiranja onih koji su to počinili, a one unatoč svega onoga što proživljavaju i što su proživljavale su smogle hrabrosti da to prijave. Mislim da i to spada u ratne zločine također i to u teški ratni zločin. Koliko ja vidim ovdje piše za 2011. nula, dakle prazna je rubrika ratnih zločina. Pa ministar će imati priliku da mi kaže jeli po tom pitanju rađena nekakva istraga i nekakve radnje poduzimane da bi se na osnovu iskaza tih žena koje su hrabro istupile i osnovale svoju udrugu i dale iskaze, potpisale svojim imenom i prezimenom, tako je evo gospodin Đakić ima i knjigu. Evo hvala vam lijepa. Što govore činjenice o povećanju kriminaliteta o povećanju broja krađa poglavito poglavito u nekim segmentima? Ono o biciklima je već stara priča, to smo vidjeli i preko naših elektroničkih medija i televizije itd. govori li to da stanje materijalno, ekonomsko stanje, kako se kaže fiskalno ili financijsko stanje naših obitelji, naših građana dovodi do toga da imamo onda i povećanje ovog kriminaliteta iz godine u godinu sve veći. Veći broj 2011. negoli 2010. godine. neke ljude bez obzira što vjerujem u poštenje mnogih da ipak učine nekakvo kazneno djelo kao što je ona u Slavonskom Brodu provalio kiosk da bi osigurao mlijeko za svoju djecu, jer nije imao novaca za kupiti mlijeko za prehraniti svoju djecu. Pa eto i to je jedno kazneno djelo. evo ja sam gledao i broj kaznenih djela broja ubojstava po policijskim upravama u 2011.godini i sretan sam i zadovoljan da vidim da je u Brodsko-posavskoj županiji koja je bila 2010. da ne da ne kažem županija ili grad slučaj sa 6 ubojstava, evo 2011. završila bez ubojstava, a 2010. Zagreb ih je imao 12, a Brodsko-posavska županija 6 iako je 6 puta manja u odnosu na broj stanovnika. Pa mi je evo jedna poglavito draga ova činjenica. Dakle ukupno ubojstva u RH za prošlu godinu je 48. I da ne zamaram malobrojne kolege još ću par tablica prokomentirati. Teško ih je sve prokomentirati jer su zaista sam imao što čitati jedan dan i noć pa onda iz toga izvlačiti još detaljnije zaključke, vožnja pod utjecajem alkohola. Zanimljiva tablica koja obrađuje ovu materiju pod utjecajem alkohola ili pak opojnih droga gdje je 2010.zabilježeno 38 tisuća 248 slučajeva, a 2011. 41 Dakle ili povećanje za više od tri tisuće ili pak skoro 10%. Teško je reći jesu li mjere kontrole bile strožije ili nadzor i učestalost kontrola koncentracije alkohola i droge u krvi bio češći i precizniji pa je to rezultat povećanog broja incidencije. … /Upadica: Privedite kraju./ … Može. Ili je pak zaista u pitanju povećanje broja onih koji konzumiraju alkohol i drogu. I to bi bila jedna mogućnost koja bi iziskivala jednu detaljniju analizu. Sve u svemu izvješće klub će HDSSB-a prihvatiti jer je zaista napisano profesionalno i poučeno čak bih mogao reći. Hvala lijepo. Hvala vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se prijavila uvažena kolegica Gordana Sobol. Pa ja ću ustvari započet svoju raspravu, nisam mislila o tome ali kolega Grubišić me potaknuo, vezano oko problematike silovanih žena za vrijeme ratnih stradanja, odnosno razaranja. Mislim da bi ovdje trebalo ovako ustvari postaviti pitanje i zatražiti podatke. Naime, sve te žene nad kojima je izvršen ratni zločin o tim svojim stradanjima davale su iskaze davno prije 2011. ili 2012. godine, dakle davale su iskaze u raznim policijskim postajama i pred raznim državnim odvjetnicima za vrijeme kad su bile raseljene diljem Hrvatske. Ono što mene interesira, možda bi se u tom pravcu trebalo, ne možda nego sigurno nešto napraviti, gdje su završili ti iskazi. Svjedočimo o imenima i prezimenima ljudi koji su ispitivali i uzimali iskaze od tih žena. U čijim ladicama su ti iskazi završili, jesu li možda uništeni i zbog čega je to učinjeno. Dakle to je ono pitanje. Danas te žene nakon svih tih godina ponovno daju iskaze i koliko ja znam čini mi se da je državno odvjetništvo pokrenulo određene postupke, ali mislim da je prestrašno za Hrvatsku državu da one iznova sada, neke i po treći, četvrti puta moraju davati iskaz o tome što su proživljavale u tom periodu. To je, ja bih rekla, na sramotu ipak i Hrvatske države i tadašnjih, onih nadležnih institucija koje su bile zadužene da tu dokumentaciju prikupe i da po tome nešto učine. ja bih zamolila gospodine ministre, ovo je izvješće dakle koje se odnosi na 2011. godinu, izvješće pokazuje rad bivše Vlade odnosno bivšeg ministra, ali moja rasprava će ići u smjeru ono što sam govorila i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i zamolila bih da sve primjedbe koje ću dati se uvaže i da u budućnosti kad budu se radila nova izvješća da ona budu bez nedostataka kakve sada u ovom izvješću imamo. Prva i osnovna, generalna primjedba, u Hrvatskoj sve državne institucije i ministarstva moraju voditi rodnu statistiku. Mi iz ovog izvješća ne Mi iz ovog izvješća ne znamo niti koliko policijskih službenica imamo, policajki, koliko imamo namještenica, dakle koliko ukupno uopće imamo žena u strukturi Ministarstva unutarnjih poslova. To je dakle jedno generalno. Drugo, jedini rodni podatak koji imate u ovom izvješću za prošlu godinu, ali takva su ustvari bila sva dosadašnja izvješća, to je da imate jedini podatak koliko je žena, a koliko muškaraca pokušalo ili izvršilo samoubojstvo. Naravno, nastavno na to se postavlja pitanje zašto nemamo podatak koliko je žena izazvalo prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju ili koliko je žena izvršilo pljačku nekakvih pošta, mjenjačnica, kladionica i slično. Koliko je žena izvršilo teška kaznena djela neke druge vrste ili ubojstva ili slično. Dakle tih podataka u ovom izvješću nema i ja bih stvarno molila kao što smo uspjeli nakon više godina postići da iz Ministarstva obrane dobivamo upravo tako razvrstane podatke. Znam rekli ste da takvi podaci postoje dakle u ministarstvu. Bez obzira na to što će ovo izvješće biti onda nešto malo podebljano, ali u krajnjoj liniji može se raditi sažetak izvješća kao što i mnoge druge institucije rade, ali mislim da na ovaj način ćemo ispraviti nešto. U krajnjoj liniji i ministarstvo će postupati po zakonu onako kako se to nalaže, pa i po Zakonu o ravnopravnosti spolova. Ono što također bih željela naglasiti i zamoliti gospodine ministre, da se pokuša napraviti nešto što mislim da ste i sami bili već rekli i na sjednici odbora, ne zahtijeva nikakve zakonske izmjene već je potrebno napraviti određenu intervenciju, ne znam dal se to zove pravilnik o unutarnjem ustroju, pa da konačno nakon svih tih godina iz Odjela za maloljetničku delikvenciju izdvojimo odjel koji se bavi nasiljem nad ženama, odnosno nasiljem u obitelji. Zašto govorim odnosno? Zato što je iz podataka, uzela sam podatke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za proteklu godinu, od ukupnog broja ubojstava koja su se desila prošle godine u Hrvatskoj 40% svih ubojstava je među članovima obitelji, a od tih odnosno 19 brojkom, a od tih žrtava 11 su žene ili 23% žrtava svih ubojstava u Hrvatskoj su činile žene. A kad uzmemo samo obiteljsko nasilje onda je gotovo 58% žrtava kaznenog kaznenog djela ubojstva unutar obitelji jesu žene. Kad se pogleda broj počinjenja kaznenog djela nasilničkog ponašanja u obitelji u prošloj godini ukupno je oštećeno 910 osoba, a od toga je 747 osoba ženskog spola što znači da čine 82% u ukupnom broju oštećenih osoba. mi imamo unutar tog odjela i sada već stručnjake i stručnjakinje koji se bave posebno problematikom nasilja u obitelji i ako to ne čini, a čini mi se da ne bi trebalo činit neki preveliki niti napor niti financijska sredstva da konačno dobivamo i izvješća koja neće biti u okviru izvješća kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika. je kad se govori o toj vrsti kaznenih djela onda nasilničko ponašanje u obitelji kada su u pitanju odrasli čine gotovo 20% sveukupnih djela. I ono što bih posebno još htjela naglasiti, izvješće pravobraniteljice govori o još nečemu i mislim da tu moramo biti onako iskreni i reći Ministarstvo unutarnjih poslova ili policijski službenici i službenice u percepciji javnosti su oni koji nekako kad se govori o suzbijanju nasilja u obitelji onda prvo pomislimo na policiju. Oni izlaze na teren, oni dakle kreću sa postupanjima, sa određivanjem prijedloga prema prekršajnim sudovima itd., itd. Postoji protokol o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja i postoje, htjeli mi to priznat ili ne, razlike u postupanjima odnosno u primjeni tog protokola od strane policijskih službenika kada su u pitanju različiti dijelovi Hrvatske. Mi možemo reći da možda u gradu Zagrebu smo zadovoljni načinom na koji se provodi protokol, ali u nekim drugim krajevima Hrvatske, vjerujte iz podataka koji se dobivaju, ima problema u provođenju i postupanju po tom protokolu. Pa bih molila da onda evo i kao ministarstvo vjerujem da ćete uvažiti i preporuke pravobraniteljice da se i nadalje vrši edukacija policijskih službenika i stručnih djelatnika o obiteljskom nasilju, te o provedbi načela ravnopravnosti spolova, a sve u cilju uklanjanja nedostataka u postupanju kada je u pitanju obiteljsko nasilje. I ima još jedna inicijativa. Nadam se da možda ako dakle se i budu otvorili i formirali ti odjeli, a vjerujem da ne bi trebalo biti većih poteškoća prijedlog je nakon svih ovih godina da se u policijske uprave i policijske postaje uvede novo radno mjesto službenika ili službenice za suzbijanje nasilničkog ponašanja u obitelji u obitelji i nad ženama. Ja bih rekla na žalost brojke koje govore o nasilničkom ponašanju u obitelji pokazuju da nam je ovo itekako potrebno. Zahvaljujem.

kao najvažniju policijsku zadaću građani sigurno smatraju otkrivanje i razrješavanje kriminaliteta. Kad pogledate iz izvještaja koji su bili ciljevi aktivnosti u 2011. godini tada se vidi da su to poboljšavanja, jačanja bilo kojih segmenata koji se navode što znači da se teži ka poboljšanju. Prema tome, prihvaćam naravno ovo izvješće. Ja se nadam da će i sljedeće biti još bolje od ovoga, odnosno U diskusiji ću se osvrnuti samo na dva područja iz izvještaja, a to je kriminalitet, droga i kriminalitet maloljetne djece odnosno nasilja i uloga policije u ta dva segmenta. Po onim podacima koje smo već čuli od potpredsjednika iz onoga da se 67,8% kaznenih djela odnosi na posjedovanje, a svega 0,1% na organizirane grupe odnosno na rasparčavanje reklo bi se zapravo da je policija neučinkovita u borbi protiv droge, odnosno da je krivo usmjerena. Naime, Hrvatska se može okarakterizirati po svom geološkom položaju kao jedno tranzitno područje, područje između proizvođača i zemalja potrošača. Upravo zbog toga se može i očekivati i da je povećana ponuda droge, da je droga raznovrsnija, da je time pošto se nalazimo na toj jednoj granici da je povećana dostupnost droge. Međutim, moram naglasiti nešto što je pozitivno iz izvještaja, a to je gledajući na podatke o suzbijanju kriminaliteta droga vidljiv je trend uspješne međunarodne suradnje, te niz pohvalnih akcija, zapljena međunarodnog karaktera. Dalje se iz statistike vidi da je trend zastupljenosti klupskih droga odnosno psiho stimulirajućih droga kao što je kokain, anfetamini u odnosu na heroin. Međutim, naravno ove droge su vrlo razarajuće na mozak i organizam i teško se otkrivaju na testiranju međutim one su prema podacima najpopularnije. Ja moram ovdje naglasiti Policijsku upravu Dubrovačko-neretvanske županije koja od 2009. godine do danas je postigla značajne rezultate na suzbijanju zlouporabe opojnih droga i to posebno teških oblika zlouporabe nabavkom radi preprodaje. Prema tome, tijekom tog razdoblja na području grada Dubrovnika zadani su značajni udarci narko dilerima i ovaj trend se dalje nastavio što se vidi i u Izvještaju 2011. godine kada zapravo je razbijeno više značajnih grupacija koje su se bavili nabavom većih količina opojnih droga. Izdvajam operativnu akciju "Suton" koja je ušla među pet najznačajnijih obrada zlouporabe opojnih droga u Izvješću ministra unutarnjih poslova o radu policije koju imamo i u ovom Izvještaju. Osim ovih vrlo značajnih represivnih mjera djelatnici naše policijske uprave provode i kontinuirane preventivne mjere u sklopu kojih učenicima osmih razreda osnovnih škola i prvih razreda srednjih škola daju edukacije o posljedicama konzumiranja ne samo droge nego i alkohola i duhana. Moram istaći da postoji zaposlena djelatnica u policijskoj upravi koja se baš bavi preventivom pri policijskoj upravi. Drugo područje o kojem bih htjela sada govoriti to je kriminalitet maloljetnika i djece. Naime, iz izvješća se vidi da djeca koja nisu kazneno odgovorna počinila su 745 kaznenih djela od kojih je 20,7% nasilnih kaznenih djela. Ukupan broj kaznenih djela isti je kao i prethodne godine, ali broj nasilnih kaznenih djela u porastu je za 2,7%. Isto tako među kaznenim djelima maloljetnika 14,7% je kaznenih djela nasilja te isto tako iz Zakona o zaštiti u obitelji isto zabilježeno je nasilje da je povećano za 6 ili 2%. Pitam se da li su i ovi podaci točni, međutim iz prakse se često vidi da je gora brojka nego što je ovdje vidljiva. Naime, nasilje se često ne prijavi ako se dogodi u školi ili na javnom mjestu i teško je ući u kraj i organiziranim tučama koje se dogovaraju vrlo često i preko facebooka itd. Međutim, ono šta ohrabruje je da je policija počela hvatati maloljetnike koji su iz 23 sata vani iako ova brojka koja je negdje oko 2000 po meni je još uvijek mala brojka obzirom na iskustva koji imaju i policajci i u biti dovoljno je da iziđe se vikendom vani, pa da vidimo što se događa po gradovima, po parkovima, po raznim klupama itd. Još nešto vrlo zanimljivo. Zanimljiv je podatak iz policijskog izvještaja da su prekršaji protiv javnog reda i mira oko 80% svih prekršaja koja su opet nasilničkog ponašanja. Iz ovog se može zaključiti da je očito nasilje još uvijek prevladava kao obrazac ponašanja u našem društvu. Gledajući statistiku vezanu za maloljetnike također je vidljiv porast nasilja što potvrđuje u biti usvajanje ovog obrasca među mladom populacijom. U svezi s tim mislim da je prioritet broj jedan suzbijanje nasilja. To su u biti prevencije, odnosno preventivni programi koji moraju saživjeti u svakoj sredini i kroz sustav odgoja i obrazovanja i štoviše zapravo voditi kampanje kroz medije, govoriti o štetnosti nasilja, zauzeti negativan stav prema nasilničkom ponašanju, odnosno javno progovoriti i mi kao političari. Kad govorimo o nasilju pitamo se koja su to nasilna djela, to su nažalost vrlo često i teške tjelesne ozljede, teška tjelesna ozljeda iz nehaja, napadi na službenu osobu itd. valja spomenuti da se u među-vršnjačko nasilje ubraja i psihičko i emocionalno nasilje, a isto tako cyber bulling, odnosno zlostavljanje putem interneta mobitela, međutim ovakvi oblici nasilja se rijetko u biti se ne prijavljuju i ne podliježu kazneno pravnoj odgovornosti, a nažalost predstavljaju sve veći i širi oblik nasilja. Ja ovdje moram, gospodine ministre, reći i istaći važnost Vijeća za prevenciju kriminaliteta nema ovdje u izvještaju istih, međutim Vijeće za prevenciju kriminaliteta mi smo ga u Dubrovniku osnovali na inicijativu policijske uprave i mogu reći da vrlo intenzivno radimo na prevenciji nasilja i razno raznih oblika zapravo Radimo razna predavanja i tijekom predavanja zapravo prikazujemo pojavne oblike zlostavljanja, odnosno ukazujemo na to ne samo djeci nego djeci i roditeljima i dajemo smjernice što napraviti u slučaju da su žrtve nekog oblika nasilja kao i načine kako zaštititi. Isto tako smo radili veliku medijsku kampanju u kojoj smo htjeli javnost upoznati sa ovim problemom te animirati širu društvenu zajednicu da se zapravo na nasilje reagira i osudom i prijavom nadležnim službama. Budući da se, zašto naglašavam ovo Vijeće za prevenciju kriminaliteta? Upravo zbog toga što držim da izgradnja javne sigurnosti da zapravo nije isključivo posao policijske organizacije nego zapravo jedno umrežavanje i drugih institucija društva. Prema tome svakako da policija u javnom sigurnosnom sustavu ima ključnu ulogu i od nje se očekuje inicijativa i upravo prvi koraci povezivanja svih društvenih subjekata što su i napravili inicijativu stvaranjem zapravo organizacijom Vijeća za prevenciju kriminaliteta, ali mislim da na ovakav način zapravo možemo sustavno jače djelovati jer što se tiče naročito preventive u ova dva područja o kojima sam diskutirala jer vrlo često odluke lokalne samouprave mogu puno pomoći za rješavanje istih. Evo ja se nadam, gospodine ministre, da ćete uvažiti ove moje prijedloge. Hvala lijepa. Točno u sekundu, hvala lijepa. Iduća se za riječ javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala vam poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Kolega Stazić kada je govorio u ime kluba o ovom izvješću najprije je spomenuo ovu zadnju stranicu i zaista zadnja stranica najprije treba pročitati i pogledati ovaj grafikon zadnje stranice da bi znali uopće što je sadržaj i kakva je uspješnost djelovanja djelovanja čelne osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova protekom već ima 13 godina. Punih 13 godina. Tu ćete vidjeti smjene, dolazak jednih i odlazak drugih. Do 2000. godine imate ovakvo stanje, ipak i prije nešto 2000. uspješnost se povećala, bio je taj trend, on se održava i lagano raste sve do konca 2003. godine, a onda imate ambis, imate provaliju. A najveću provaliju imate kad dolazi spasitelj koji će spasiti nakon dakle zamjene u tadašnjoj Vladi Ive Sanadera koji donosi ljude, dovodi ljude da bi se eto obračunali sa kriminalitetom jer cijela Hrvatska je bila zapanjena i šokirana ubojstvima koja su se događala. To je sve evidentno. I što je više novaca bilo to je taj raspon bio još veći. Zašto to se tako događalo? To uopće nije ni čudo. Prekinut je tada, a i nešto prije, ali tada evidentno svaki odnos policije i državnog odvjetništva i sve ovo što se odvija danas pred sudovima nije napravljeno u suradnji s policijom nego tajeći od njih. I to je sramota! U čiju službu i u koju službu se stavilo Ministarstvo unutarnjih poslova i hvala Bogu da je došlo do smjene vlasti i da upravo u ovom trenutku ministar Rajko Ostojić koji je na čelu ovog ministarstva sastavlja objektivno izvješće da bi mogli vidjeti o čemu se tu radilo. I da bi mogla javnost biti upoznata što se tu radilo i kako se tu radilo. Na kraju krajeva to je inaugurirano dakle i njihovim prethodnicima Kirinom koji glasno i jasno govori da je radio po nalogu Sanadera. Zamislite policija, odnosno čelna osoba radi po nalogu. A pogotovo čak i kad su dobri nalozi, a zamislite o kakvim nalozima se tu radilo. Na kraju krajeva tada se javno govorilo, tada je premijer govorio dao sam nalog policiji, izdao sam nalog policiji. I tamo se nije se smatralo u javnosti ništa zazorno da to jedan premijer radi. E čak da je to bilo sve i u skladu, da je to bilo u korist zakona i u korist otkrivanja počinitelja kaznenih djela ne bi bilo prihvatljivo. Dakle, prekinut je odnos sa državnim odvjetništvom koji je nužan bio i ranije po Zakonu o kaznenom postupku, a pogotovo inauguracijom novog Zakona o kaznenom postupku u kojem istraga postaje javno tužiteljska i gdje kad javni tužitelj, odnosno državni odvjetnik preuzme vođenje postupka, odnosno započne s postupkom otvarajući istragu ili vršeći određene predradnje tada policija mora nastupati po njihovom nalogu. I to je onda sadašnjem ministru Ranku Ostojiću kao oporbenom zastupniku i koji se našao na čelu koji je vodio Nacionalni odbor bilo sasvim jasno i prihvatljivo. Budimo iskreni svugdje u svijetu u puno demokratskijim zemljama uvijek policija nekako nastoji se na neki način nametnuti drugoj grani vlasti, sudbenoj grani vlasti. I zato moraju postojati dobri zakonski mehanizmi koji će to i omogućiti i prevenirati takvom ponašanju. Policija ima velike ovlasti prije svega u prevenciji mislim daje to najveća zadaća policije u prevenciji. Isto tako da samostalno postupa kada sazna za počinitelja i da osigura tragove, a pogotovo je to dužna raditi i to na propisani način kada to od njega zatraži Državno odvjetništvo kada onda postupa po njihovim nalozima. Ako malo bolje pogledamo i izvješće Državnog odvjetništva onda ćemo vidjeti koliko je moralo Državno odvjetništvo čekati da bi se udovoljilo pojedinim nalozima. Pa o čemu onda mi pričamo? I tu je onda sve tu Čitava prošla godina obilježena je nastojanjem MUP da bi se nametnulo državnom odvjetništvu jer su bili zabrinuti koliko to ima odbačaja kaznenih prijava. A kakve su bile kaznene prijave i protiv koga su bile i kako su se završile to je javnost bila upoznata. To je bio politički obračun s političkim neistomišljenicima. I to se u Hrvatskoj ukoliko ona misli napredovati ne smije više nikada dogoditi. Kada se država kroz MUP stavi u takav obračun onda ne možemo o ničem drugom govoriti nego o državnom terorizmu. Policija je tu da štiti građane, a ne radi svojih političkih ambicija i promocije da podnosi lažne kaznene prijave, a kada im one ne upale da podnosi anonimne kaznene prijave i da pita što je s tim anonimnim prijavama. Toliko o njihovoj logici. Naravno da se ipak isposlovalo ali možda nije jer se Državno odvjetništvo a naravno da smo i mi onda dali tome potporu suprotstavilo da bi policija kontrolirala odbačaje odnosno postupanje Državnog odvjetništva po prijavama. osvrnuti na ono što najviše opterećuje naš represivni aparat tj. i samu policiju i Državno odvjetništvo i sudovanje pogotovo u njegovoj kaznenoj grani, a to je o tome su također mnoge kolege govorili a to je čime se represivni aparat koji je uvijek skup bavi? Djecom koja su žrtve najopasnijeg kriminala, narkodilera, narkobosova. I kada vidimo u strukturi kriminaliteta koliko zlouporaba droga pogotovo onaj njegov najbanalniji dio, a to je posjedovanje droge, zauzima i opterećuje rad i policije i Državnog odvjetništva kasnije sudova čak i samog Vrhovnog suda. Čitava struka se digla protiv toga i traži ukidanje tog kaznenog djela da bi se mogla baviti ozbiljnim stvarima. 720 ima sa lakšim i težim oblicima kaznenih inkriminacija u Kaznenom zakonu zakonu a oni mi smo im dali na takav način je posložen zakon, složena postupno pogrešna kaznena politika koja se provodi od 2004. godine i koja je onda rezultirala to se vidi kakvo mi imamo stanje u penalnom sustavu da jednostavno one prostorije koje su bile nekada za rekreaciju, za odgoj, za predodgoj one samo služe za spavaonice gdje spavaju bolesni sa zdravima, okorjeli kriminalci sa slučajnim maloljetnicima odnosno mlađe punoljetnim osobama i onda mi o nikakvoj resocijalizaciji nema govora koliko god se ti ljudi tamo trudili i bili zainteresirani da pruže takvu jednu zaštitu. Dakle, dobro je da imamo takvu vijest od samog ministra Ranka Ostojića. Isto tako od ministra pravosuđa Orsada Miljanića koji će to učiniti na onakav način kao što smo to bili učinili 2003. godine prebacili prekršajno zakonodavstvo, obvezne mjere liječenja, a i te u pravilu mlade ljude iskoristiti onda kao svjedoke koji će svjedočiti onda i u otkrivanju tog lanca te piramide kako bi mogli doći do onih ljudi kako su stvari postavljene potpuno zaštićene jer te mlade osobe ne žele otkriti tko im je dao drogu kako prije svega ne bi bili uvučeni u lanac pa onda još odgovarali za organizirani kriminal. Oni jednostavno priznaju, šute, nikad ne odaju te osobe i jednostavno i policija i Državno odvjetništvo i kasnije sudovi nemoćni su da se obračunaju sa najopasnijom vrstom kriminaliteta. Zato mislim da sama ta činjenica ako to učinimo već će biti dodatni jedan imput i oslobodit ćemo te snage da se se svu svoju energiju najveći dio energije obrate i upere upravo prema korupciji, prema gospodarskom kriminalitetu koji se nije događao samo u Zagrebu. Mi danas samo imamo prikaz Fimi Medije nema mjesta i najmanjeg koji nema svoju Fimi Mediju. To nas tek čeka i to je stvar prije svega i lokalne policije ali isto tako i lokalnih državnih Nenad (SDP)** Za repliku se javila uvažena zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice Antičević evo ja se doista u jednom dijelu vašeg izlaganja slažem. Nije dobro kada postoji nalogodavac koji manipulira sa bilo kim iz ministarstva pa tako iz MUP-a ili nekog drugog. Ali evo moje pitanje, a očekujem da mi odgovorite. Tko je nalogodavac po vašem mišljenju bio službenici koja je morala izdati potvrdu o nekažnjavanju koju je naručila ministrica Holy, da bi isto tako izjavila kao ona informacije ima od odvjetnika da je to zaključen slučaj, a nakon toga ministar pravosuđa izjavljuje da je greška djelatnice jer su se spojila dva papira pa se taj papir ispod nije vidio? Kolegice Antičević ja se nadam da ste vi jednako kao što ste sada ovdje upozoravali upozorili i svog ministra pravosuđa pa jednako tako i ministricu Holy a i sve ostale da ne može biti nalogodavac da netko nekome izda bilo kakvu potvrdu, rješenje ili bilo što drugo, da nije pod istragom. Uopće ne znači ako je netko pod istragom da je kriv, ali ne može se desiti jer svi smo mi imali radno mjesto i ovo nije naša profesionalna karijera nego smo negdje radili. Po nekoliko puta smo tražili takve potvrde i dobivali ih i rađene su provjere i nije nikom palo na pamet da ako je pod kaznenom prijavom da dobije takvo nešto, naime nije palo na pamet da se to može preko veze dobiti da to netko može naložiti. I zato evoga ja vas molim da mi vi odgovorite koje je vaše mišljenje o tom nalogodavcu, baš o takvom jednom koje nije sigurno jedinstveno i neće biti. Ako bi malo više pročačkali vidjeli bismo da ima još. Ali se slažem s vama što se tiče i suzbijanja droga i ostalog kriminaliteta, posebice kod mladih Đurđica (HDZ)** Evo, samo da kolegici kažem, sigurno jednako kao i vi, da vidimo na koji se način u stvarnosti provodi ovaj zakon. Ma ja bih rekla uklanjanja mladih

da je to tako i to vjerujem ne zato da se to događa nego kako biste imali nekog materijala da napadate vlast. Na kraju krajeva, vi ne morate slušati i ne morate vjerovati gospođi ministrici Holy, ali me čudi kako ne vjerujete izvješću i ove kratke male istrage koja je bila povodom tog slučaja u samom sudu, a sve je to kadar. Ja neću govoriti kako su oni došli tamo, došli su za vrijeme vladavine HDZ-a. I još jedna jedina rečenica da nam svima bude jasno, ja mislim da će to i vama sada koristiti u predstojećim izborima, sve ovo, sve to ima veze. Sve ovo što se događalo i koji model ste imali vlasti i vladanja, ne kažem da ste svi učestvovali, nešto je više znao, netko je bio involviran više ili manje, ali ne bi se moglo dogoditi da niste pokorili medije i pravosuđe i put bezakonju bio je otvoren. Molim vas bez dobacivanja iz klupa. Na redu je uvažena zastupnica Dunja Špoljar. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Drugi po brojnosti prekršaj u Izvješću ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2011. godini su oni iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, ukupno njih 15015 ili 16,3% udjela u ukupnom broju prekršaja. Tijekom 2011. godine 11 žena je ubijeno od strane muškog člana obitelji. Nažalost taj podatak nismo saznali iz ovog izvješća nego iz izvješća pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Dodajmo tome da je u zadnjih 10 godina u Hrvatskoj ubijeno 305 žena u dobi od 22 do 47 godina. Vrlo često su ubojice bili njihovi sadašnji ili bivši supruzi ili partneri. Također, policija svake godine dobije između 11,5 i 17,5 tisuća prijava zbog obiteljskog nasilja. U čak 64 ili čak se nekih godina penjalo i do 71% slučajeva žrtve su žene. U posljednjih 10 godina Hrvatska policija dobila je 6625 prijava vezanih uz kazneno djelo seksualnog nasilja. Najčešće su to bludne radnje 34%, silovanje u 15% slučajeva i zadovoljavanje pohote pred djetetom ili malodobnom osobom u čak 14% slučajeva. 21% žena u Hrvatskoj doživjelo je fizičko nasilje od strane svoga partnera. Procjenjuje se da među ženama koje su žrtve nasilja, sad dolazimo do onog najvažnijeg, samo 5% ih je to prijavilo policiji. Utoliko su ovi do sada navedeni podaci strašniji. U 11.poglavlju ovog izvješća koje danas raspravljamo, uspješnost policije u 2011. godini uz opću definiciju kriminaliteta saznajemo i da je svjetska praksa pokazala da najbolji sustavi preventivnih mjera za sprečavanje kriminaliteta mogu utjecati na smanjenje kriminaliteta 1 do 2% na godišnjoj razini ako se dugoročno i dosljedno primjenjuju. Na razini ograničavanja na isključivo policijsku prevenciju za sprečavanje nasilja u obitelji, posebice nasilja nad ženama to i može biti realno, no za opsežnije i dugotrajnije kako interveniranje tako i preveniranje takvih oblika nasilja presudna je multisektorska suradnja različitih institucija koje bi djelovale na prevenciju i suzbijanje obiteljskog nasilja, a koje se u ovom svakodnevnom radu i postupanju direktno ili indirektno susreću s problemom nasilja, a to su policija, centar za socijalnu skrb, zdravstveni djelatnici, predstavnici regionalne samouprave, sudstvo, djelatnici u obrazovnim institucijama i drugi. Međusektorska povezanost i komunikacija između sudionika koji svakodnevno rade na ovoj problematici …/Govornica isključena./… Dunja (SDP)** Je nužno potrebna iz razloga kako se ne bi stvorili problemi žrtvama nasilja dajući im oprečne informacije, nepružanjem savjetovanja te usmjeravanjem na nužno potrebnu pomoć. Dakle, zakon određuje koja se ponašanja smatraju nasiljem, tko je nasilnik, tko je žrtva i što su i kakve sankcije. Policija ima za svrhu sprečavanje ponovnog počinjenja, dakle ponovnog Sankcionirajući počinjeno nasilje djelomice utječe na prevenciju nasilja nad ženama, a to je tema moje rasprave, ali za učinkovito smanjenje broja nasilja nad ženama i sprečavanje pojave nasilja potrebno je uključivanje svih pripadnika društva. Stoga bi bilo dobro da u narednom izvješću za ovu godinu vidimo više prevencije i konkretne međuresorne suradnje. Hvala. Hvala vama. Cijenjeni kolega Boris Blažeković. Nije u dvorani pa gubi pravo na raspravu o ovoj temi. Pozivam kolegu Branka Vukšića da uzme riječ. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Tako to izgleda kada policija piše izvještaj, a tako to izgleda kada policija intervenira. Ovo je fotografija snimljena jutros na Braču. Danas su me popodne kolege na odboru iz vladajuće koalicije podučili da je Sabor politička pozornica, a tek potom se može raspravljati o stručnim stvarima. Da je to točno potvrdio mi je gospodin ministar kad je došao i kada je odgovarao na pitanje tko je danas naručio, tko je poslao policiju na Brač. Tada je rekao točno jednu stvar, saborski zastupnici dopustili su intervenciju zakonskim rješenjem čini mi se donijetim 2009. godine i to je točno i tu nema nikakve zamjerke. Međutim, isti taj zakon, isti drugi zakoni ovlastili su policiju da postupa i prema onima koji kradu jednako kao što su postupili ako ne i grublje kao što su postupili danas prema radnicima koji su čuvali ono što je ukradeno i ono što će se u buduće ukrasti, a ukrast će se zbog toga što brojni primjeri stečajeva u Hrvatskoj dokazuju upravo to da se stečaj vodi tako dugo dok se sve ne opljačka i nakon toga se više nema što podijeliti. Razgovarati na današnji dan, na dan kad je izvršen svojevrsni desant na Brač, na dan kad je policija uhitila radnike koji su prokazivali lopove i Jadrankamen čuvali od pljačkaša, razgovarati u ovo vrijeme za demokraciju hudo vrijeme o statistici, o čistom činovničkom izvješću i frazama potpuni je promašaj. U Izvješću ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova u 2011. godini koji je a propos izvješće zapravo bivše Vlade navodi se u samome uvodu kako su policijski poslovi sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja. I što je nama u Hrvatskoj gotovo najvažnije uz osobnu sigurnost pronalaženje pronalaženje nezakonito stečene imovine. Izgleda da je interventna policija pronašla opljačkane milijarde na Braču. I to gdje na Braču? Kod radnika Jadrankamena. Zato je da vrati opljačkane milijarde opkolila kuće radnika i sindikalaca. Sutra će nam vjerojatno biti puno bolje. Nakon što uhapšeni radnici vrate milijarde poteći će ulicama med i mlijeko. Je li baš tako? Normalno da nije. Svi su shvatili ironiju. U desecima milijardi opljačkanih eura, u nemjerljivoj vrijednosti nezakonito stečene imovine uživaju tzv. stupovi društva a ne radnici. Ti stupovi društva se u ovom Izvješću spominju vrlo rijetko. Spominju se njihove firme vrlo rijetko. Te stupove društva po svemu sudeći policija štiti. Ali zato ne štiti radnike, jer oni su izgleda opasnost za funkcioniranje pravne države. Uhićuje se one koji ukazuju na pljačkaše, a ne one koji su opljačkali na tisuće Jadrankamena. Međutim, u tom Izvješću isto o tome nema gotovo ništa. Ako je policijski zadatak sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja, te pronalaženje nezakonito stečene imovine kako to da policija tu nezakonito stečenu imovinu ne traži na pravim adresama i o tome ne izvješćuje na na široko i na dugačko. Sasvim sigurnjo da ne bi bilo dovoljno ni te tri knjige da policija radi posao kako treba. Očito da je policija na Braču uhitila krive ljude. Dok su radnjici i njihovi sindikalisti bili u pritvoru na ispitivanju, dok različiti ljudi doživljavaju torturu i to zamislite vi tog licemjerja u ime pravde i provođenja zakonitosti Bruno Orešar kočoperi se pred kamerama i dijeli lekcije o moralu i o tome kako je on genijalan poduzetnik. Ali gle čuda uništiše ga baš radnici i sindikalisti. Radnici naravno u Hrvatskoj nisu ništa uništili. Hrvatsku uništavaju nesposobni tajkuni i nesposobni menadžeri, lopovi, te vlasti koje štite nesposobne i nepoštene čak i policija. Imamo mi i u Zagrebu isto svoj Jadrankamen Hrvatsku radioteleviziju na kojoj se po riječima i Denisa Latina i Aleksandra Stankovića i predstavnika sindikata i predstavnika Novinarskog društva i predsjednice Nadzornog odbora krade. Razgovarao sam sa nekim ljudima iz policije zanimajući se što se to uistinu događa na HRT-u. Rekli su mi uvijek kad dođemo na trag, kada nešto otkrijemo naređuju nam da se od HRT maknem. Do kata tako? Do kada će se tolerirati krađe, a rad kažnjavati? Do kada će se upiranje prstom u lopovluku kažnjavati, a na krađu gledati kao na prirodni proces. Koliko puta su mediji upirali prstom u nezakonito stečenu imovinu – tisuću puta. I kako je na to reagirala policija? Tako da oni koji nemaju pokriće ni za tisućiti dio svoje imovine i dalje uživaju u blagodatima pljačke. Bila bi prava groteska danas na dan iskrcavanja jakih snaga MUP-a na Brač govoriti o suhoparnoj statistici koja može na kraju biti kao što statistika često jeste potpuna laž. Nakon čitanja Izvješća dobiva se dojam kako je u Hrvatskoj sa sigurnošću i osoba i imovine sve pod kontrolom. Pa zapravo i jest pod kontrolom, ali se kontroliraju paze, maze krivi ljudi a pravi često prepuštaju šikani. Nije naravno Brač usamljeni slučaj. Takvih primjera je na pretek. Mali su, pojedinačni su, čak ponekad i brutalniji i ne strše u javnosti i zato za njih ne znamo. Hoće li shodno desantu na Brač biti uhapšeni i protagonisti zagrebačkog Jadrankamena? Hoće li policija slijedeći samo neki tuđi nalog strpati iza rešetaka Latina, Stankovića, Maju Sever, Elizabetu Gojan i Sanju Mikleušević za svaki slučaj da ne smetaju, da ne upiru prstom u one koji uništavaju prisavski Jadrankamen. Da, i ovo nestvarno virtualno izvješće ipak otkriva ono što se otkriti ne želi. U izvješću se kaže da specijalna policija intervenira u situacijama visokog rizika kao što su otmice, talačke situacije, opasna traganja, opasna uhićenja, demonstracije. Tko je to bio opasan na Braču? Tko je ugrožavao Jadrankamen? Orešar i stečajni upravitelj, grobar mnogih poduzeća ili Tonči Drpić glasni sindikalni vođa. Da točno, ovo na Braču jest situacija visokog rizika ali za vlast a ne za narod, ne za radnike. Zato i jest intervenirala policija. Nakanila je izgurati narod, a izgurat će vjerojatno sebe. Izgurat će vlast koja se dogovara sa kapitalistima, a radnike hapsi. Ovo je čuli smo već danas intervencija pravne države koja vidi vraga spava kad treba intervenirati protiv pljačkaša. Zato je svaka diskusija ponavljana na dan desanta na bračkog radnika izlična …/Govornik se ne razumije./… djela. Stvarnost je zasjenila statistiku, brojke i birokratski posložene rečenice. Uostalom, kako će izgledati izvještaj o radu policije do godine. Tada će raditi izvještaj aktualni ministar koji sasvim sigurno ne odgovara za ovo što piše u ovom Izvješću. Što će pisati zanima me jako o uhićenju radnika. Što će pisati valjda će biti gotovo stečaj o onima koji su uzrokovali više stotina milijuna kuna gubitka u Jadrankamenu. I naposljetku. Tko kontrolira ovakve postupke? Kome se odgovara za primjenu sile nad radnicima te tetošenje kradljivih stupova društva? Da, danas bi premijer Zoran Milanović trebao odgovarati nama saborskim zastupnicima za sve što se dogodilo na Braču. Bez njegova znanja intervencije ne bi bilo. Jer na šačicu radnika poslano je 75 policajaca. Ako pak je policija intervenirala samo na molbu suda bez znanja ministra i premijera i 75 policajaca poslano je na Brač tada se svi skupa trebamo zapitati jesmo li mi sljedeći na redu.

koje su potaknule val sličnih sramotnih izjava za Rome, a potom i diskriminacijsko ponašanje u hrvatskoj javnosti a koji se odnose na pripadnike romske nacionalne manjine. Nakon izjave u kojoj su Romi povezani sa viskom stopom imovinskih delikata u županiji koja moram naglasiti ima jednu od najnižih stopi kriminaliteta u državi što znači da je stopa takvih delikata općenito niža uslijedila je izjava načelnika Policijske uprave Osječko-baranjske u kojoj on najblažim jezikom rečeno Rome smatra problemom za naše društvo i rješenje vidi u protjerivanju grupe Roma sa tog područja. Mislim da je ta izjava narušila dosadašnji trud na uspostavi pozitivnih odnosa između cjelokupnog stanovništva koji žive na području te županije. Najlakše je optužiti Rome, a uz to ne pružiti nikakav konkretan dokaz. Napominjem svima da bi ubuduće o tim pitanjima, a prije donošenja zaključka trebali razgovarati sa izabranim predstavnicima Roma iz županije koji će mu ukazati na cjelokupnu situaciju i poteškoće sa kojima se Romi suočavaju. Nakon toga pak neki dan pa i danas opet naravno na naslovnicama novina i portala jako je uočljiv naslov – Prosvjedi mještana Škabrnje. Radi se o grupi stanovnika Škabrnje koji su sagradili visoke žičane ograde između svojih zemljišta i zemljišta njihovih pravih susjeda Roma. Sve to kako bi se zaštitili od njih iako su Romi oni koji bi se trebali zaštititi od ovakvih agresivnih ljudi. Želim reći i da naslovi slični ovime u kojim se Romi spominju u negativnom kontekstu uglavnom nalaze se na prvim stranicama i naslovnicama dok se vijesti o doprinosima Roma i njihovim važnim događanjima tek usputno i ponekad spominju. U izvješću o kojem danas raspravljamo stoji kako znatni dio kriminaliteta u svakom društvu ne bude otkriven iz mnogih razloga. Sigurno je da su Romi prvi na udaru policajaca. A govorim to stoga jer sam godinama slušao i danas slušam Rome koji se često i to u najvećem broju slučajeva neopravdano privodi na ispitivanje i sumnjiči za nešto što nisu napravili. Njihova nacionalna pripadnost ovdje je indikativna. Mislim da bi Ministarstvo unutarnjih poslova trebalo ozbiljno poraditi na zapošljavanju pripadnika romske nacionalnosti u policiji i nadam se da će do toga doći u sklopu Akcijskog plana za zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u državnim službama. Osim toga i na drugim projektima koji se tiču ovih pitanja. Danas bi vam htio prenijeti zabrinutost pripadnika romske nacionalne manjine, a i vlastitu zbog ovakvih događanja koja su alarmantna i koja su postala jako učestala. Takve izjave i ponašanje ne samo da vrijeđaju Rome nego kako je rekao i naš pučki pravobranitelj predrasude prema Romima dovode do njihove sustavne diskriminacije u svim područjima društvenog života, od obrazovanja do zapošljavanja je činjenica da se mnogi Romi ne žele izjašnjavati kao Romi dovoljno govore o tome. Diskriminacija manjina, stalna podjela na nas i njih to ne vodi ka uspostavi dobrih i ravnopravnih odnosa i tolerancije. Dokle će Romi biti i ti drugi koji se gotovo uvijek spominju u negativnom kontekstu. Podsjećam i na svako izvješće koje je Europska komisija podnijela u razdoblju prije pristupanja Hrvatske u Uniju gdje su u dijelu posvećenom nacionalnim manjinama uvijek posebno izdvaja srpska i romska manjina kao one koje mogu biti izvrgnute neprijateljskom ponašanju. Na kraju bih vas htio podsjetiti i na slučaj romskih djevojaka koje jedna vlasnica trgovine u Varaždinu nije primila na praksu što je i zakonski sankcionirano. To je dokaz da se diskriminacijska ponašanja ne toleriraju no ne bismo se trebali oslanjati samo na pravnu zaštitu nego preduhitriti diskriminacijsko ponašanje odgojem i obrazovanjem koji će poticati međusobno uvažavanje i prijateljsko ponašanje kao (SDP)** Hvala vama. Iduća će nam se obratiti uvažena kolegica Sonja König. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Policija RH svojim kodeksom ističe potrebu i namjeru da služeći građanima poštuje temeljna prava čovjeka, a osobito da djeluje zakonito, profesionalno, odano, povjerljivo, pravično i tolerantno. E pa nažalost ovo tolerantno ili profesionalno nismo mogli vidjeti u nedavnim medijskim naslovima kao što su zastrašujući homofobni ispad bjelovarskog policajca ili šokantno svjedočanstvo policajke kolegi policajci štite muškarce koji tuku žene. Ovdje se dakle radi o postojanju određenih predrasuda, radi se očito o diskriminaciji, radi se očito o kršenju ljudskih prava. A upravo policija, kao što je to uvodno rekao i ministar, ima ključnu ulogu u zaštiti vladavine zakona i zaštiti ljudskih prava. I kad god policija radi svoj posao bilo da istražuje zločine, izvršava naloge suda ili kad svakodnevno dolazi u kontakt s građanima način na koji to radi ili kako se pri tome ponaša simbolizira i način na koji se poštuju i štite ljudska prava. I upravo taj način na koji policija izvršava svoje dužnosti pokazuje na kojem je stupnju razvoj demokracije i stupanj poštivanja ljudskih prava. Policajci se zapošljavaju iz širokih slojeva društva i mogu se jako razlikovati po znanju i predrasudama o različitim manjinama ili skupinama. Neke predrasude mogu biti zajedničke i javno izražavane ili skrivene. U bilo kojem obliku bile one mogu utjecati na ponašanje policajca prema određenim grupama ili manjinama. Dakle, uvijek može postojati opasnost da policajci postupaju prema pripadnicima određenih grupa na različite načine bilo na neposredan ili na posredan način osim ako se ne poduzmu aktivne mjere ili preduvjeti za sprečavanje takvog ponašanja. Politika u tom procesu ima ključnu ulogu i mi moramo jano reći da je svaka diskriminacija po bilo kojoj osnovi neprihvatljiva. Država treba osigurati profesionalne standarde koji nalažu ravnopravno postupanje i zabranjuju svaku vrstu diskriminacije prilikom primjene zakona od strane bilo koga a posebno policije, jer upravo je policija ona služba koja aktivno treba štititi ljudska prava. Policiji treba dakle pružati obrazovanje i ostale oblike profesionalne podrške potrebne da razumije i prikladno reagira na osjetljivost svih skupina građana. Policija u demokratskim državama svijeta svoju profesionalnost i ugleda osim uz učinkovito rješavanja kaznenih djela veže i uz obrazovanje. Obuka i obrazovanje policije ključ je i osjećaja sigurnosti svih skupina građana bez obzira kojeg spola ili vjere ili bez obzira koji su životni stil izabrali. Modernizacijom i unapređenjem policijske obuke neposredno se doprinosi efikasnijim policijskim postupcima, a time jasno i boljim odnosima sa zajednicom. Potrebno je osigurati takvu obuku koju treba pružiti policajcima mogućnost razmišljanja o vlastitim stavovima i predrasudama kao i o tome na koji će način biti sigurni da oni ne utječu na njihov rad. Po mom mišljenju u programu obrazovanja za zanimanje policajac koji se provodi na Policijskoj akademiji potrebno je pojačati program i povećati satnicu nastavnih predmeta ljudska prava i Ustav RH te etika policijskog zvanja. Nastavni plan i program izvodi se temeljem odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pa se nadam da će i to ministarstvo prilikom donošenja takvih odluka u narednom narednom periodu razmisliti o tome da se u nastavni plan i program za stjecanje stručne spreme za zanimanje policajac uvrsti što više onih tema koja obrađuju ljudska prava i policijsku etiku tj. da razmisli o potrebi povećanja satnice tih odnosno takvih predmeta. S druge strane pak i naši policajci se svakodnevno u svom radu susreću sa velikim teškoćama i predrasudama o njihovom svakodnevnom radu. Omalovažavanje i obezvređivanje policijskih službenika ruši dignitet Hrvatske države jer su upravo policijski službenici njen temelj i prvi obrambeni zid. I zato pozdravljam inicijativu ministra unutarnjih poslova gospodina Rajka Ostojića koji je u ministarstvu osnovao Povjerenstvo za kazneno-pravnu zaštitu policijskih službenika. Kazneno-pravna zaštita policijskih službenika je iznimno važna jer samo pravno zaštićeni policijski službenici mogu biti odlučni, zakoniti, profesionalni i beskompromisni zaštitnici hrvatskih građana. I zato mislim da je dobro i to što je MUP nedavno uputilo poziv svim policijskim službenicima da opišu svoja iskustva i situacije s kojima su se susretali u svom radu u pogledu pravne zaštite te da iznesu svoje prijedloge za unapređenje te zaštite. Na osnovi tih prijedloga iskustva ministarstvo planira, a nadam se uskoro izraditi i predložiti zakonske promjene koje bi olakšale i osigurale sigurniji i učinkovitiji rad naše policije a time jasno povećao i njezin ugled. Nadam se zato da će se te promjene što prije uputiti u zakonsku proceduru i naći na našim klupama. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Posljednja rasprava u trajanju od 10 minuta bit će ona zastupnice Nansi Tireli. Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa evo malo je apsurdna ova situacija, naime aktualni ministar potpisuje izvješće Hvala vama. koji je potpisao to izvješće da ga je itekako dobro pročitao i još slušajući ovo što smo večeras iznosili i što smo večeras rekli da će sljedeće godine sigurno to izvješće biti kud i kamo kompetentnije i bogatije barem za neka saznanja. Potpisujem evo sve što je rekla kolegica Dunja Špoljar i što je rekla kolegica Sonja što se tiče ljudskih prava i diskriminacije i pogotovo nepoštivanja Zakona o ravnopravnosti spolova. Iskoristila bih evo ministre još jedanput priliku da vam stvarno kažem da se još prošle godine da se još prošle godine zaključkom saborskog odbora zadužilo MUP da u svim svojim budućim izvješćima poštuje odredbe članka 17. Zakona o ravnopravnosti spolova koji propisuje da svi statistički podaci i informacije o osobama koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost u skladu s propisom moraju biti iskazani po spolu. Evo ja bih to stvarno podvukla iz razloga što ti i takvi statistički podaci ne služe samo vama u policiji nego služe strašno puno drugim institucijama, strašno velikom broju udruga koji se bave određenom problematikom. Znam da vam to ne bi iziskivalo nekakvo dodatno vrijeme i dodatne troškove jer kada izađete na uviđaj već samim tim uzimate podatke i o datumu rođenja i o spolu i o svemu ostalom, tako da podaci kao takvi sigurno postoje u vašoj bazi podataka, ali bih evo još jedanput molila da ih kao takve i i prezentirate široj javnosti ne samo nama ovdje u Saboru nego puno njima drugima koji onda moraju zbog toga raditi nekakva posebna istraživanja na određenim uzorcima. Dovezat ću se još na kolegu Sponzu koji je govorio o manjku policajaca u Istarskoj županiji pogotovo u toku ljetnih mjeseci. On vam je rekao sve ono što bih vam ja rekla, a ja ću vam dodati još nešto i pokušati vas pitati. Vi ste rekli da bruto iznos godišnji policajca jednog djelatnika iznosi 187 Ja vam evo skrećem pozornost da u Policijskoj upravi Istarskoj već dosta dugo vremena znam da to znate ali bih molila da se to konačno i riješi na rukovodećim mjestima paralelno rade na dva radna mjesta, paralelno rade dva Sljedeće što bih vas htjela pitati odnosno reći jeste to da, pitat ustvari šta je sa policajcima u zajednici. Zašto to ne funkcionira. Imamo na web stranica kontakt, imamo na web stranicama čak i sliku policajca u zajednici, međutim ne viđamo ga nigdje. A po ovim statističkim podacima ono što me posebno zabrinjava jeste kaznena djela djece, čak evo i maloljetnika ali djece pogotovo gdje čitamo od zlouporabe opojnih droga do bludnih radnji, do teških krađa, razbojništva, oduzimanja tuđih pokretnih stvari, iznuda, dovođenja u opasnost života i imovine, nedozvoljeno posjedovanje oružja. Sad sam nabrojila samo ono što je povećanje u 2011. u odnosu na 2010. u jako velikom postotku. Taj policajaca u zajednici smatram da bi napravio svoju ulogu kao takvu jer smo već tu večeras čuli u nekoliko izlaganja da se ti malodobnici i ta djeca okupljaju vani jer drugdje nemaju gdje. Zbog toga je povećana i zlouporaba opojnih droga, evidentna je zlouporaba alkohola malodobnih osoba i djece. Sve se to događa negdje nama ispred očiju i smatram da bi taj policajac u zajednici kao takav ako ništa drugo imao možda jedno preventivno djelovanje i da bi se onda u nemogućnosti nalaženja kvalitetnog prostora možda dešavalo i manje ovakvih situacija. Zadnje pitanje, neću dalje duljiti, zadnje pitanje samo koje bi molila da mi odgovorite, tiče se Jadrankamena i Brača. Rekli ste na početku da je Sabor dao ovlast da danas odreagirate i to smo već ustvrdili da je točno. U izvješću na strani 8 citiram: od ukupno 4704 zatražene asistencije odobreno je 4499 pružanja pomoći, dok ih je 205 odbijeno. Najviše je zahtjeva za pružanjem pomoći odbijeno jer tražitelji nisu obrazložili opravdanost očekivanja otpora. Htjela bih vam samo postaviti pitanje, ako mi možete i smijete reći, ako nije tajna koju javnost ne bi trebala znati, što je to danas pisalo na zahtjevu suda koji je upućen Ministarstvu unutarnjih poslova kao zahtjev za asistencijom, što je bilo navedeno kao opravdanost očekivanog otpora na koji ste vi kao ministarstvo odreagirali. Evo toliko. Hvala lijepa. Hvala vama. Čut ćemo sad zaključno obraćanje ministra unutarnjih poslova. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, štovane dame i gospodo, saborske zastupnice i zastupnici. Ja se zahvaljujem prije svega na vašem doprinosu i svemu onome što naravno da ćemo iskoristiti i da će nam biti putokaz kako da sastavimo bolje izvješće. Za razliku od drugih možda ministara ja se ponašam na način i to sam rekao odmah na početku da sam zainteresiran sa ovim saborom dijelit pozitivne smjernice, da od vas očekujemo i pozitivni smjer kako da bolje radimo i mislim da je to jedan ispravan put i iz tog razloga nastojim redovito i dolazit u Hrvatski sabor na sve odbore.

uzet, popravit, posebno onaj dio koji se odnosio na rodnu ravnopravnost. To sam potvrdio i na Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kad je ta primjedba iznesena, međutim izvješće je već bilo u vašim rukama pa nije imalo smisla da sad odjedanput to promijenimo, ali prihvaćam te stvari. Evo po redu ću, ja mislim da je red i da saborskim zastupnicima odgovorim vezano za primjedbe koje su bile, nadam se da ću uspjet pokrit sve ono što je bilo izrečeno ovdje da još neko vrijeme možemo izgubiti u Saboru, ali mislim da to neće biti utrošeno loše jer ova tema je izuzetno važna i na taj način se i mi prema njoj odnosimo. Prije svega, s nama je bio danas gospodin Goran Volarević koji je načelnik Odjela za strateško planiranje, analizu i razvoj u Ministarstvu unutarnjih poslova upravo iz ovih razloga, a to je da čovjek koji je već više od tri decenije u sustavu bude tu tu pri ruci i da sasluša sve ove stvari jer to su ljudi koji izrađuju upravo ova izvješća za vas i mislim da je to bilo korisno. S obzirom da ste ga puno puta pozdravili kao suradnika ministra ja vjerujem da je čuo i pohvale koje su bile vezano za samu izradu tog izvješća. Oko broja policijskih službenika u Istri što je bilo odmah na početku to je problem koji traje već 30 godina. Znači niti samo za hrvatsko razdoblje interes za ulazak u policiju u Istarskoj županiji je slab. Točno je da ljudi uđu ljudi uđu u MUP čak i prihvate ugovore koji ih vežu za Istarsku županiju ali odmah idu i traženja za premještajem i u trenucima kada prođe određeno vrijeme zapravo oni koji su ispekli ispekli zanat, a to znači nakon završenog školovanja kada su najboljoj dobi napuštaju samu Istru. To je točno. Drugo, u projektima koje mi planiramo napraviti nalaze se elementi svega onoga što je spominjano i oko decentralizacije ovlasti oko komunalne policije projekt je u izradi, oko pitanja stambenog zbrinjavanja. Ne mogu sada o svim detaljima jer bi bilo neozbiljno da kažem da je to riješeno ali vjerujem da ćemo naći upravo način da bar tako stimuliramo one policijske službenike koji bi bili zainteresirani pa i s tog motiva da svoju policijsku karijeru imaju u Istri. Nije samo Istra već i druga turistička područja a to znači konkretno Dubrovačko-neretvanska županija je u sličnom problemu. Znači imamo dvije županije u kojima se posebno osjeća problem posebno s obzirom na ove obveze koje dolaze oko granice. Neke od radnji koje se već odvijaju, a to je da naša vlastita racionalizacijom oko smanjenja ljudi u operativnom dežurstvu o načinu kako ćemo se mi bolje izorganizirati dobivamo službenike koji bi mogli više napraviti u operativi. Također smanjenje broja ljudi koji se nalaze na rukovodećem položaju i poticanje zapravo da čovjek koji kvalitetno i uredno radi svoj policijski posao može imat pristojnu plaću, da može uredno živjeti od toga i da nužno ne mora postati načelnik odjela da bi išao u mirovinu sa normalnim primanjima. To nam je cilj ali mislim da je puno važnija tema danas samo izvješće. Što se tiče kriminaliteta s ulaskom u naravno da se to već počelo odražavati na Republiku Hrvatsku. Dijelom se to nalazi u ovom Izvješću kao statistički podaci, a pripremamo se u kompletnome projektu kako samo jedan podatak a to je da imamo 100 posto više zahtjeva za azilom, da imamo preko 100 posto zapravo ilegalnih prelazaka granice. To ste mogli vidjeti iz statističkih podataka i da Hrvatska postaje zemlja destinacija ne više samo tranzita. Posebni dio je vršnjačko nasilje, zločini iz mržnje. Naravno da je to tema koju svaki saborski zastupnik vjerujem ima u posebnom fokusu i interesu. Tako i policija u svome segmentu moram istaći pozitivne trendove koji su napravljeni kako u prevenciji, tako i između ostaloga podsjetio bih vas na nešto što je vezano i uz zločin iz mržnje pa i vršnjačko nasilje. Bilo je saborsko pitanje saborskog zastupnika na aktualnom satu konkretno oko Srpske pravoslavne škole. Sutradan smo slučaj riješili. Drago mi je da smo na taj način reagirali iz razloga što je vrlo važno da takvi podaci koji su vrlo pozitivni a to znači da te oblike možemo brzo riješiti i da recimo u Vukovaru već godinama nemamo podatke ili situaciju da dolazi do sukobljavanja vršnjaka. A mislim da su to pozitivni trendovi i dolazim upravo na ono što je spominjano, a to su Vijeća za prevenciju za koje moram spomenuti da su jedan od kvalitetnih oblika i nastavaka upravo situacije koju ste vi spomenuli, a to je projekt policije u zajednici. Točno je da je taj projekt bio zanemaren. Ja vjerujem da ćemo uskoro doći u situaciju da ćemo ga vratiti nazad u punu funkciju kao što je bio na svom početku, a to je 2003. godine da je to kvalitetan oblik i da će biti prepoznat ponovo u policiji kao kvalitetan način prevencije. Što se tiče samih oko droge, ulične redukcije droge svih podataka ne bih ponavljao da je točno da je policija bila fokusirana prije svega na situaciju da je onaj tko je u posjedu ili konzument u toj uličnoj redukciji neću reći bio prioritet ali time se zapravo gubi ogroman dio energije. I naš naš način, odnosno organizacija u policiji onemogućava da se dođe do krupnih riba, odnosno onih koji zapravo sve to skupa organiziraju, a trebali bi biti prioritet i fokus rada policije. Vjerujem da na primjerima kako Hrvatska policija vrlo kvalitetno sudjeluje u međunarodnim operacijama i ima vrlo uspješne rezultate vjerujem da ćemo i ovih dana čuti isto tako kvalitetni, da na isti način možemo i mi u Hrvatskoj povećati kvalitetu naših uspjeha odnosno suradnje sa DORH-om i realizacijom realizacijom zajedničkih smjernica koje smo utvrdili da možemo napraviti više pogotovo s obzirom na ove predviđene zakonske izmjene oko toga da nećemo nikad govoriti o tome da je posjedovanje droge ili uživanje droge nešto šta dolazi u zonu u kojoj treba pažljivo govoriti. Govori se o tome da ide u prekršajnu, a ne u kazneno u kazneno djelo, ne sa namjerom da bi se poticalo, nego upravo radi toga se fokus okrene prema najtežim oblicima i onim pravim zločincima, odnosno onima koji su spremni dilati drogu. Odbačaj od 25% moram naglasiti da je to nešto šta vjerujem da je svima situacija koja je neprihvatljiva. Svaka četvrta policijska prijava je na žalost koja se podnosi po službenoj dužnosti bivala odbačena. Zajedno sa DORH-om DORH-om smo upravo radili na tome da u skladu sa ovim novim zakonskim rješenjima, boljom suradnjom postignemo da taj broj bude manji jer mislim da je to jedan ozbiljan i jedna ozbiljna situacija u kojoj zaista je pitanje povjerenje. Jer ako u svakoj četvrtoj policijskoj prijavi sumnjaš je li ona istinita, naravno odnosno da li je ona argumentirana ili dokazana to je velika nesigurnost za građane. I nastojat ćemo napraviti maksimum da to promijenimo. Šta se tiče županija, rasporeda po županijama Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska. Točno je da imamo određeno naslijeđe jednog krivog načina zapošljavanja ljudi pogotovo što se nisu uvažavale sve okolnosti, ali vjerujem da pitanje rasporeda i načina organizacije uz naše prijedloge koje imamo namjeru raditi a to je uz veću mobilnost policijskih službenika i koncentraciju na kriminalitet, a ne pitanje samog broja stanovnika da će biti ispravan put. Samoubojstva maloljetnika socijalni uvjeti ovo spominjem iz razloga šta je važno reći da policija neće neće to moći sama riješiti kao što ni policajac u zajednici nije jedini koji može zamijeniti sve ali može biti jedan od segmenata. Vjerujem da upravo svi napori i ono što je zatraženo kvalitetna među resorska suradnja, kvalitetan rad policije zajednički sa svima koji su odgovorni da će donijeti bolje rezultate. Sklon sam reći tome da je bolje govoriti točne podatke ono šta je istina nego lakirati. Na taj način smo i pokušali danas predstaviti i razgovarati sa vama sa saborskim zastupnicima. Žene Vukovara itekako mi je poznat ovaj slučaj. Moram reći da u ovom trenutku ima 1580 osoba koje se nalaze na tjeralicama ili koje se traže radi raznih ratnih zločina, pravomoćnih presuda, koje su se dogodile tijekom rata. Zajedno sa DORH-om naravno da se odrađuju slučajevi. Ja znam da je izuzetna teška trauma ponavljati sva ta traumatična iskustva vezano za te iskaze sve šta možemo odgovoriti bit ćemo spremni u policiji i nastojimo pomoći jer smo promijenili taktiku. Vjerujemo da je prije svega potrebna pomoć žrtvama, pa i ženama koje su u toj situaciji nastojimo to napraviti sa najmanje trauma za njih. Šta se tiče Odjela za maloljetničku delikvenciju i Odjela za nasilje u obitelji čim budemo u situaciji da to mijenjamo struka će to reći što se tiče Ravnateljstva policije koji je najpogodniji oblik da se prihvate ove inicijative koje su bile vezane za kvalitetniji ili bolji rad oko nasilja među mladima kao i obiteljskoga nasilja. Protokol o postupanju. Točno da postoje razlike po Hrvatskoj, točno je da se ne radi svuda podjednako i da edukacija i sve ono što ste rekli da ne ponavljam vezano za Policijsku akademiju, za edukaciju inače apsolutno stoji. Mi imamo jednu situaciju da je u policiji kadar da su ljudi tamo. Ja mislim da postoji prostora da se uz sve napore i njihove i želju da se educiraju, ali isto tako i sa naše strane Ministarstvo unutarnjih poslova kroz svoje projekte da im omogući da ako i nešto ne znaju da im bude omogućeno da mogu to savladati kroz edukaciju za što imamo uvjete, vjerujem i stručnjake ali i pomoć Međunarodne zajednice. Na tome se nećemo zaustaviti, apsolutno smo za to zainteresirani. Ja moram još reći oko Vijeća za prevenciju kriminaliteta zahvaljujem se i saborskom zastupniku gospodinu Kajtaziju što je istakao upravo ove pozitivne primjere koliko vijeće može odraditi, ali moram reći i koliko izjave bez obzira na to koliko ste u najboljoj namjeri dođete razgovarati o prevenciji itd., to je vrlo osjetljivo područje. I mislim da svaka rečenica, svaka riječ može biti okrenuta. Može se dogoditi, istina je da mediji su tu nemilosrdni i da su spremni izvući iz konteksta. Ja se nadam da je onaj naš slučaj koji smo imali je bio na neki način možda i koristan jer smo bar reagirali odmah, pokazali o čemu se zapravo radi, koji je smjer. Ministarstvo unutarnjih poslova apsolutno traži partnera u romskoj zajednici. Moja intencija kad sam došao u Međimurje je bila da tražimo ne samo romske policajce nego one koji su uključeni već da oni budu šefovi kontakt centra, da osiguramo zajednički rad. Kasnije sva događanja i osjetljivost što se tiče homofobnog policajca iz Bjelovara reakcija je bila promptna što se tiče policijske uprave. Ista stvar je bila i sa tekstom koji se odnosio na kolege. Mi sustav unutar policije u ovom trenutku imamo i to je ono što možete biti sigurni, a to je da ukoliko pogriješimo spremni smo reći da smo pogriješili, brzo odraditi sankcionirat, nećemo lagat da smo zainteresirani da stvaramo lažnu sliku upravo radi ugleda policije. I to je nešto s čim nastojimo napraviti svoj dio posla maksimalno. Podržavam sve napore i ja vjerujem da zajednički oko akcijskoga plana ja izražavam odmah svoju spremnost gospodine Kajtazi da zajedno s vama i sa svima onima koji jesu tu ne podgrijavamo atmosferu, ali da budemo zajednički angažirani oko realiziranja i na nacionalnome ne samo čekajući da vijeća u sredinama to odrade ili još gore da nam netko sa strane tumači kako to trebamo odraditi. Prema tome iskoristite i ovu moju poruku jer smo apsolutno zainteresirani da zajednički to napravimo. O toleranciji, o ljudskim pravima i svemu ostalome i u samom izvještaju je navedeno vjerujem da ćete imati povjerenje i da je to osnovna strateška intencija, a to je da zadiranje u ljudska prava temeljne stvari u Ustavu RH jesu nešto što želimo kao policija poštovati. Oko stečajnih postupaka tu se radi o situaciji i kaznenim djelima koji se rade na temelju zahtjeva DORH-a. Naime drugačija je bila situacija kasnije i iz toga razloga u prošloj godini je bilo 6 slučajeva. Koliko ih dobijemo, toliko ih odradimo. Takve prijave idu od strane policije. Točno je da se može raditi više, vjerujem da u tom dijelu je prihvatljivo i novim zastupnicima od kojih vidim vaša lica većina je ustvari novih uz dužno poštovanje ovima koji su već tu, ali već godinama sam se zalagao da bude istovremeno pred vama Izvješće Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Izvješće ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova. Bilo bi puno lakše sagledavati kompletnu sliku i situaciju u kojoj se onda vidi koliko je policija odradila, koliko je toga završeno pa bi onda i neke afere koje su date u tekstualnom dijelu možda bile na lakši način i obrađene. Na pitanje oko Planinske tu mogu samo odgovoriti da je jedno trgovačko društvo i 4 osobe da su kazneno prijavljene stoga treba biti, točno je prijavljeni svi posrednici za 30 milijuna. Sve druge stvari će se vjerojatno naći u izvješću u idućoj godini. Bit će ih dosta, ja sam siguran da ovaj početak koji je policija već odradila u ovim prvim mjesecima pokazuje da takav smjer i utvrđivanje štete će biti na tragu onoga što se naravno kosi sa određenim izjavama koje smo ovdje danas čuli o tome da netko nekog štiti, da netko nekome pogoduje, da štiti ne znam sad ja neću koristiti te riječi, ali dopustite da se osvrnem i na ovaj zadnji dio vezano za poruke koje su bile. Prvo štovana kolegice zastupnice točno je da je policija u prošloj godini imala 4 499 zahtjeva za asistencijom. Vjerojatno nijedan nije izazvao ovoliko znači medijske pompe i pripreme za ovo isto. U 1399 puta to je pitao sud i sud je tražio da policija asistira. Prema tome, ovakva intervencija koja je bila temeljem članka 7. se događala tijekom prošle godine u 1399 slučajeva. Da li je podnesen zahtjev? Da, to sam pročitao, od strane suda. Da li se očekivao otpor? Bilo je jasno da da iz razloga što prva intervencija koja je bila nije uspjela. Znači kolega Lesar me pitao da li je uspješno izvedena? Današnja da, a ona prije toga zakazana 18.04. jer je bio spriječen stečajni upravitelj da uđe u prostorije nije bila uspješna. I zato je trebalo s obzirom na očekivani otpor, a pošto smo se ipak ovdje koristili malo slikama onda ću i ja istu stvar napraviti, a to je samo jedna rečenica. Past će krv! Mislim da je to dovoljno. Toliko o tome je li najavljen otpor ili ne. Mislim da nije dobro slati poruku kad policija radi po zakonu. Ja sam namjerno preskočio jako puno stvari, i letve i kamenje i sve ostalo što je bilo danas upravo u cilju da ne dižemo tenzije. Eto ga. Hvala. Zahvaljujem ministru unutarnjih poslova gospodinu Ranku Ostojiću. Sada ćemo prekinuti s radom. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Nastavit ćemo sutra u 9,30 Izvješćem o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2010. godinu. Hvala vam lijepo.